lepa. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavila Lidija Divjak Mirnik. Izvolite. Hvala, predsedujoči, za besedo. Lep pozdrav, kolegice, kolegi! Novela Zakona o lekarniški dejavnosti je bila vložena februarja letos in je vsebovala več različnih rešitev, najbolj odmevni pa sta bili dve: odprava prepovedi vertikalnih povezav in pa nova opredelitev gravitacijskega območja lekarn in s tem mreže lekarn. Od vložitve novele do potrditve na seji Državnega zbora smo predlog zakona uspeli popraviti do te mere, da vsebuje samo še eno spremembo, ki pa je za slovenski trg zdravil ključna, govorim o odpravi prepovedi vertikalnih povezav v lekarniški dejavnosti in takšen zakon smo poslanci tudi septembra potrdili s 47 glasovi za in 37 proti. Državni svet je v predlaganem zakonu prepoznal, navajam, » … poskus prevlade interesov kapitala nad interesom zaščite zdravja prebivalstva ter grožnjo delovanju celotne javne lekarniške mreže«. To je To je popoln nesmisel, nepoznavanje zakona, zavajanje oziroma debela laž. Na tem mestu se sprašujem, kakšni interesi so v ozadju, kakšni so interesi Državnega sveta. Tega namreč ne vemo, saj predstavniki Državnega sveta niso prišli na sejo Odbora za zdravstvo, na katerem smo razpravljali o zahtevi za ponovno odločanje in seveda, na kateri bi lahko podrobno pojasnili svojo odločitev. V LMŠ obžalujemo, da državni svetniki, med katerimi so tudi predstavniki lokalne oblasti, torej občin, ne zasledujejo javnega interesa, ampak so se očitno odločili, da bodo zasledovali interes zasebnega kapitala. Naj se vrnem na vsebino zakona. Sprejeti zakon bo preprečil, da bi kapital prevladal nad interesom zaščite zdravja prebivalstva. Da pojasnim. Slovenski trg z zdravili realno obvladujejo štirje grosisti: LL Grosist, Farmadent, ki sta v javni lasti, torej v lastni Mestne občine Ljubljana in Maribor in pa Salus in Kemofarmacija, ki sta v zasebni lasti. Če ne odpravimo prepovedi vertikalne povezanosti v javnem delu, bo konkurence na področju veleprodaje zdravil konec. Mestni občini Ljubljana in Maribor bosta morali namreč svoja veledrogista prodati do konca tega leta. In kdo mislite, da ju bo kupil? Salus ali pa Kemofarmacija, ki bi posledično prevzela prevladujoči položaj v slovenskem trgu z zdravili. Za denar namreč gre! To bi kaj kmalu lahko pripeljalo tudi do podražitve zdravil. Še več, takšna ureditev bi pomenila tudi stekanje dobičkov v zasebne žepe. Naj še enkrat spomnim, da gre za dve družbi multinacionalki, vsaj ena je v tuji lasti, za eno se pa še najbolje ne ve. Znašli bi se v situaciji, ko bi bil slovenski javni interes na področju oskrbe prebivalstva z zdravili omejen s ponudbo in cenami družb, ki nista v javni lasti. Bodo zasebniki namenili sredstva za javno dobro? Verjetno ne. Zato je nujno potrebno ponovno potrditi zakon, ki je pred nami. Prav vertikalne povezave omogočajo vračanje sredstev iz naslova dobičkov občinam, slednji pa ta sredstva namenijo za razvoj javne zdravstvene dejavnosti, na primer v Mariboru za nove zdravstvene postaje. Naj zaključim. Aktualna sprememba zakona o lekarniški dejavnosti omogoča: prvič, nadalje nemoteno poslovanje ljubljanskega LL Grosista in mariborskega Farmadenta, drugič, ohranjanje konkurence na trgu in tretjič, nižje cene zdravil. Sredstva iz veletrgovske dejavnosti pa bodo še naprej ostala občinam, ki jih lahko namenijo za razvoj javne zdravstvene dejavnosti. Ne gre za to, da v LMŠ podpiramo gospodarsko dejavnost občin, kot nam je očitala državna sekretarka na sejah. Cilj, ki ga zasledujemo, je krepitev izvajanja javne službe, kar je v neposrednem interesu varovanja zdravja naših državljanov. Zakaj bi torej ukinil grosiste v lasti javnih lekarn oziroma v mariborskem primeru lokalne skupnosti in bi trg prepustili tujim podjetjem? Zakaj bi to storili v teh epidemioloških časih? Namreč, to zagovarja tudi Lekarniška zbornica, ki s tem, ko ruši zakon, ruši tudi konkurenco. Kar se nas tiče, je to zelo nesprejemljivo, ker namreč Lekarniška zbornica je tista, ki je v tem trenutku največja grožnja lekarniški dejavnosti. In to ni prav. Zato bomo v LMŠ glasovali proti privatizaciji in za javni interes in za nižje cene zdravil. Zato bomo v LMŠ zakon podprli, ker si ne želimo na področju zdravil duopola. Hvala. Hvala lepa. Dr. Franc Trček bo predstavil stališče Poslanske skupin Socialnih demokrati. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj! Socialni demokrati smo podprli zakon v predhodnem branju in ga bomo podprli tudi v tem branju. Jaz se v bistvu strinjam s tistim prvim delom stavka o prevladi kapitala. Ampak prevlada kapitala je poskus rušenja tega zakona. Gre za dobre 1,4 milijarde in seveda to so veliki penezi in veliki interesi in upam, da se bo primer tega zakona resno obravnaval ne le na študiju politologije na FDV, ampak tudi še kje drugje. Gre za neko preprosto vprašanje, ali je nekaj presežek, ki se ga vloži v razvoj mreže lekarniške dejavnosti, ali je pa ta presežek dobiček, ki gre v enem primeru tujim lastnikom, v drugem primeru pa skritim domačim lastnikom, ki so seveda tudi lobirali skozi Državni svet. svet. Od te vlade smo navajeni neke pejorativnosti do Državnega zbora, ampak to, kar je izvajala na seji matičnega delovnega telesa gospa Forte, državna sekretarka, je pa bil nek višek, ki smo ga doživeli v tem mandatu, da nekako to, kar je tudi naša ustavna dolžnost, zastopanje javnega interesa, označuješ kot lobiranje. In da naprej nadaljuješ, da je nekaj, ker je navsezadnje financiralo pa v bistvu pet generacij Mariborčank in Mariborčanov ter okoliških občin, prikazuješ kot nekega grdega, groznega zlobnega kapitalista zaradi katerega bo – kaj? – cena zdravil pri nas višja, bomo farmacevtom, če uporabim Vizjakov besednjak, strli jajca in ne bodo več avtonomni. Pa prosim vas lepo, tega moj enoletni vnuk ne kupi. Mislim, toliko norca se delati iz parlamenta – tega si ne bi smela dovoliti nobena vlada. se ne bi smel dovoliti nihče iz izvršilne veje oblasti. Se pa tukaj tudi postavlja vprašanje o profesionalnih deontologijah, o etiki in morali, če hočete nekih profesij, se ja pa čisto preveč ljudi s končanim farmacevtskim faksom prodalo kapitalu. Kot sem že rekel, Socialni demokrati bomo ponovno glasovali za ta zakon in tudi za obstoj med temi štirimi akterji tistih dveh, ki so v javni lasti in tudi, ki delujejo v javnem interesu. Hvala za besedo. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levice. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Zakon o lekarniški dejavnosti, kot ga beremo v četrti obravnavi, je precej drugačen od njegove izvorne spremembe, ki je začela parlamentarno proceduro. V originalu je namreč zakon vseboval dva ukrepa, enega slabega in enega dobrega. Tistega slabega smo v nadaljevanju postopka iz zakona odstranili in konkretno je šlo za redefinicijo gravitacijskih območij lekarn; preprosto povedano, koliko lekarn v tej državi lahko imamo. S tisto spremembo, v kolikor bi prišla v veljavo, bi se namreč lekarne znašle pod stopnjevanim konkurenčnim pritiskom, ki bi vodil v prekomerno prodajo zdravil samo zato, da se po čisti ekonomiki lekarne lahko obdržijo Tega si seveda ne želimo. Prekomerna uporaba zdravil ni ukrep, ki bi ljudem koristil, ampak je ukrep, ki lahko koristi zgolj in samo dobičkom na škodo zdravja ljudi. Pač pa je v zakonu ostalo opisano nekaj drugega, ukrep, ki ga v Levici zagovarjamo že leta, ga pozdravljamo, ga podpiramo in bomo danes tudi v četrti obravnavi podprli tak Zakon o lekarniški dejavnosti. To pa je, da se dva veledrogerista v javni lasti, torej mariborskega in ljubljanskega, v javni lasti tudi ohrani. Konkretno gre za to, da je bila v eni izmed prejšnjih sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti uzakonjena prepoved tako imenovanih vertikalnih povezav. Gre za to, da neka posamezna individualna lekarna, v kateri ljudje kupujejo zdravila, ni lastniško povezana z veledrogeristom, ki je ta zdravila dobavil. Če to področje pustimo deregulaciji in tržni organizaciji, lahko v tujini vidimo, kakšni so rezultati. Lastniško povezovanje med veledrogerijami in lekarnami namreč popolnoma ignorira javni interes, ki naj bi vodil preskrbo zdravil in to preskrbo zdravil znova podredi primarno profitnemu motivu. In spet pridemo do rezultata, s katerim se morajo lekarne in farmacevti v njih pretežno ukvarjali s tem, s tem, koliko zdravil bodo ljudem prodali, da jih bodo ja prodali čim več, da bodo dobički kar se le da visoki, namesto da bi na prvo mesto postavljali svojo strokovnost in zdravstveno zaščito državljank in državljanov. Ta prepoved vertikalnih lastniških povez torej je bila v preteklosti že uzakonjena, smo jo v Levici podprli, še več. Prav mi smo bili tisti, ki smo k zakonskim spremembam predložili amandma, da je lastniška povezava prepovedana v obeh smeri, torej ne le, da veledrogerija ne sme imeti v lasti svoje lekarne za drobno prodajo, ampak da tudi lekarna za drobno prodajo ne more kar tako imeti v lasti svojega veledrogerista. Pravim kar tako, zato ker je seveda smiselna izjema, ki jo sedaj, danes, v četrti obravnavi dajemo na glasovanje lastniška povezava, v kolikor sta tako veledrogerist kot posamezna lekarna v javni lasti. Družbe, ne glede na to, kakšno pravnoformalno obliko zajemajo, ki so v javni lasti, morajo po logiki stvari že tako zasledovati javno korist. kolikor take izjeme v zakonodaji ne dopustimo, bi to pomenilo odprodajo, torej privatizacijo, še teh dve veledrogeristov, ki jih v javni lasti imamo to je ljubljanskega LL Grosista in mariborskega veledrogerista. Še več, mislim, upam, da je ta poseg v Zakon o lekarniški dejavnosti, ki bo omogočil javni obstoj teh dveh veledrogeristov, prvi korak v smeri, kjer se začne veleprodaja z zdravili na ravni celotne države izvzemati iz rok teh in onih zasebnih korporacij. Mislim, da bi morali na nacionalni ravni v državni lasti organizirati javno agencijo, ki bi neposredno kupovala medicinski material, pripomočke in tako naprej in obšla vse te posrednike, zamejila korupcijo, kot smo ji sedaj na dobavah v zdravstvu priča, znotraj sebe pa organizirala tudi velepreskrbo z zdravili na neprofiten način z namenom in izključnim ciljem zadovoljevanja zdravstvenih potreb državljank in državljanov. Hvala. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati bo prestavil Andrej Černigoj. **ANDREJ Spoštovani gospod podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji - krščanski demokrati poudarjamo, da je izjemnega pomena to, da imamo vsi državljani ustrezen dostop do oskrbe z zdravili, ne glede na to, ali zdravila zagotavlja koncesionar ali javni lekarniški zavod, zato so razlikovanja v prid javnih zavodov neutemeljena. Ko razpravljamo o lekarniški dejavnosti v Sloveniji, razmišljamo, da bi javni zavodi morali skrbeti za lekarniško oskrbo prebivalstva zlasti na območjih, ki za koncesionarje tržno niso zanimivi predvsem na podeželju. Večjo izbiro in nižje cene zdravil dosežemo z več konkurence, ne z monopolizacijo trga v prid javnim zavodom, zato je s tega vidika pomembno, da se ustanavljanje lekarn sprosti, vendar ne na račun nižje strokovnosti. Danes govorimo o povsem spremenjeni noveli Zakona o lekarniški dejavnosti, saj se je med samim postopkom sprejemanja zakona v Državnem zboru črtalo vse člene, razen enega, šestega. Ta pa uzakonja obstoječe predhodno stanje, ki bi se moralo z letošnjim letom končati. Dva javna lekarniška zavoda lahko imata v lasti veletrgovca, medtem ko vsem ostalim lekarnam to ni dovoljeno. Uzakonja se torej, da lahko javni zavod Lekarna Ljubljana obdrži LL Grosista in da Mestna občina Maribor obdrži Farmadent. To bi bil verjetno tudi prvotni in edini namen zakona. Ni pa očitno bil namen, da bi tudi manjše občine dobile lekarne, na katere čakajo že več let. Prepričani smo, da obstaja rešitev, da se oba veletrgovca ohranita, vendar to ne sodi v zakon, ki ureja lekarniško dejavnost. Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki se izvaja kot javna služba. Prodaja zdravil na debelo je gospodarska dejavnost in bi morala biti kot taka tudi tako urejena. Ta predlagana sprememba zakonodaje – gospodarsko vprašanje, vprašanje, katere implementacija posega v sistem oskrbe z zdravili. Osnovne zahteve za pravno osebo, ki izvajajo prodajo zdravil na debelo, pa postavlja Zakon o zdravilih. Tako imenovano vertikalno povezovanje je v nekaterih državah Evropske unije dovoljeno, nekateri sistemi pa ga ne dopuščajo, na primer Nemčija, ki ima tudi omejitev, koliko ima lahko posameznik v lasti lekarniških enot. Kjer je pa to dopuščeno, so povezave dovoljene vedno, vedno v obe smeri. Če ima torej lekarnar lahko v lasti veledrogerijo, imajo lahko veledrogerijo v lasti tudi lekarne. Kot je bilo večkrat pojasnjeno, nikakor ne nasprotujemo, da se ohranita oba omenjena veletrgovca, samo pravna oblika, lastništvo, morata biti ustrezno urejena. Če pa bo zakon sprejet, pa to pomeni veliko tveganje za pravno državo in lekarniško dejavnost kot tako, saj se bo vzpostavila neenakost med nekaterimi na trgu. Zaradi te rešitve je že napovedana ustavna presoja Zakona o lekarniški dejavnosti. Zakon o lekarniški dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2017, je bil usklajen z Evropsko komisijo in je med drugim naložil ureditev pravnega statusa LL Grosista in Farmadenta. Še vedno pa, na primer, ostaja odprto področje soustanoviteljstva Lekarne Ljubljana. Ne samo v obljubljanskih občinah, kot omogoča zakon, ampak tudi širše ima Lekarna Ljubljana svoje enote. Po veljavnem Zakonu o lekarniški dejavnosti in tudi sodni odločbi bi morala Mestna občina Ljubljana z vsemi občinami, kjer ima Lekarna Ljubljana svoje enote, imeti podpisan akt o soustanoviteljstvu. Ker pa tega ni, je marsikatera enota Lekarne Ljubljana po drugih občinah nasprotju z zakonom. Lekarna Ljubljana torej deluje v nasprotju s pravno državo, župani okoliških občin pa izgubljajo pomemben vir prihodkov za svoje občinske proračune. Danes se tako denar pretežno izteka v Ljubljano, če pa bi sledili določbam zakona, bi bile do teh sredstev upravičene tudi vse ostale občine, kjer ima Lekarna Ljubljana svoje lekarne. V interesu Lekarne Ljubljana, župana in njegovih mestih svetnikov pa ni, da bi dobiček delili tudi z vsemi občinami, kjer se v lekarnah ta dobiček prav tako ustvarja. Poslanci Nove Slovenije ne bomo podprli zakona. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Modernega centra bo predstavil mag. Dušan Verbič. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Še enkrat prav lep pozdrav vsem! Veste, pri teh predstavitev stališč človeka skoraj malce vleče, da bi polemiziral, pa ne sme predvsem zaradi tega, ker neka stališča so kar zavajajoča, ampak o tem drugič. Spoštovani! Po številnih razpravah in trudu ključnih deležnikov, ki delujejo na področju lekarniške dejavnosti, da Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o lekarniški dejavnosti ne bi bil sprejet, bomo na novembrski seji Državnega zbora o tem ponovno odločali, čeprav je že bil oktobra potrjen z večino glasov poslank in poslancev. Sporočilo je bilo pred enim mesecem jasno in tudi danes od tega ne odstopamo. V Poslanski skupini Stranke Modernega centra smo za javni lekarniški sistem, za neodvisnost farmacevtov, ki nam jo toliko očitajo, in za razvoj same lekarniške dejavnosti. Prepričani smo, da dobička lastnih dobaviteljev, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti ali javni lekarniški zavodi, ne moremo kar prepustiti zasebnikom in tujim multinacionalkam. Zaradi navedenega smo poslanke in poslanci SMC samostojno vložili predlog sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti, ki je res obsegal prvotno 11 členov, vendar prvotnemu predlogu nista bila naklonjena ne koalicijska partnerja ne Ministrstvo za zdravje in ne tako imenovana strokovna javnost. O tem bomo še lahko govorili. Ocena SMC je bila, da se zaradi nestrinjanja Lekarniške zbornice in ostalih deležnikov, ki so sicer z zavajajočimi argumenti nasprotovali predlogu sprememb, večji del predlagane vsebine umakne iz takratnega predloga zakona in ostane zgolj člen, ki opredeljuje tako imenovano vertikalo. Ta omogoča javnim lekarniškim zavodom ustanovitev lastnih dobaviteljev, poudarjam še enkrat, omogoča ustanovitev lastnih dobaviteljev 24 javnim lekarniškim zavodom, da dobavljajo zdravila in pripomočke za lajšanje bolečin. Tudi skozi zakonodajni postopek smo ugotovili, da je v tem parlamentu možno najširšo stopnjo soglasja doseči zgolj pri prvotnem 6. členu novele Zakona o lekarniški dejavnosti oziroma pri prej omenjeni odpravi prepovedi vertikalnih povezav. Na novo okoliščino smo pristali. Naša odločitev je temeljila na spoznanju, da je sprememba zakonodaje vendarle nujna iz razloga, da se vsaj ohranita v svojem delovanja dva lastna dobavitelja in to sta mariborski Farmadent in ljubljanski Grosist. Če danes ponovno potrdimo oktobra sprejeto novelo Zakona o lekarniški dejavnosti, se bo na slovenskem trgu dobave zdravil ohranila vsaj minimalna konkurenca med domačima in tujima dobaviteljema zdravil. Slednji so sicer slovenske pravne osebe, vendar v tuji lasti, in kar je še kako vpijoče, je, da je en od teh dveh praktično v lastnini skritih lastnikov. Zato je pomembno, da vemo, komu gre dobiček, ki ga ustvarijo dobavitelji zdravil na slovenskem lekarniškem prostoru. Dobički lastnih dobaviteljev zdravil bi ob nespremenjenem lastništvu tudi od 1. januarja 2022 dalje ostajali še vedno na razpolago javnemu lekarniškemu zavodu za njegov nadaljnji razvoj, za izobraževanje svojih farmacevtov, kot tudi za razvoj same lekarniške strukture. Ne moremo si dovoliti, da bi bil za oskrbo z zdravili in pripomočki za lajšanje bolečin v celoti slovenski trg odvisen zgolj od tujih dobaviteljev oziroma družbe s skritimi lastniki. Smo proti temu, da bi tuj kapital prevladal nad javnim interesom. Z zakonom, o katerem danes ponovno odločamo, se zato zgolj odpravlja prepoved ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov in samoupravnih lokalnih skupnosti. Z obravnavanim zakonom želimo doseči cilj, da bi se v prihodnje še vedno zagotavljala kontinuirana in stabilna oskrba prebivalstva z zdravili, ki bodo dostopna vsem prebivalcem Slovenije, in da dobički ostajajo ostajajo tudi v Sloveniji. Zato menimo, da je Zakon o lekarniški dejavnosti ustrezen in ga bomo ponovno podprli. Hvala za vašo pozornost. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Poslanci že tretjič obravnavamo predlog sprememb Zakona o lekarniški dejavnosti in tokrat je pred nami glasovanje o lobističnem vetu, ki ga je na omenjeni zakon izglasoval Državni svet. Potem ko smo v stranki SAB predlagali amandma, s katerim smo iz obstoječega, se pravi iz zakona, ki je zdaj v proceduri, črtali praktično vse ostale člene, se je zelo izčistil glavni problem in to, kar je smisel tega zakona. Gre za odpravo prepovedi vertikalnih povezav, kar v preprostem jeziku pomeni, da javni lekarniški zavodi ne smejo imeti lastnih dobaviteljev in veletrgovcev za dobavo zdravil. Taka prepoved vertikalnih povezav je torej v veljavi v tem trenutku. Za javne lekarne je torej izključena možnost ustanavljanja hišnih veletrgovcev oziroma grosističnih podjetij za dobavo zdravil. V praksi bi to pomenilo, da bi dva velika veletrgovca, eden v Mariboru in eden v Ljubljani, morala zaradi uveljavitve tega zakona, ki je bil vmes, kar se tiče tega, kdaj bo to stopilo v veljavo, podaljšan, na silo in do konca leta prodati oba veletrgovca. Tudi tekom tega zakonodajnega postopka so se kresala številna mnenja, imeli smo čustvene in razgrete razprave ter številne pripombe. Vertikalne in horizontalne povezave, gravitacijska območja in lekarniška točka, neodvisnost farmacevtov in tako naprej so številni nedorečeni in precej kompleksni pojmi, ki jih ljudje, tudi poslanci, težko razumemo. Zato je prav dobro in mislim, da odlično, da smo se odločili, da pripeljemo stvar na to, ali se vertikalne povezave dovolijo ali ne. Gre za to, ali smo tukaj, v tej hiši mnenja, da moramo ponuditi našim državljanom več konkurenčnosti na trgu zdravil in drugih zdravniških pripomočkov, pa tudi ostalih produktov, ki se prodajajo v lekarnah, ali želimo, da ta denar ostaja v lokalni skupnosti, se pravi, da ne gre v privatne žepe, in ali želimo, da država obdrži preko lokalnih skupnosti vsaj nekaj vpliva na dobavo zdravil in tudi ostalih produktov. Tako doseženi konsenz, da vertikalne povezave ohranijo, je v interesu konkurence na trgu z zdravili, je v interesu državljanov in v interesu državne preskrbe z zdravili. V SAB smo prepričani, da moramo poslanci v Državnem zboru zasledovati zlasti skupni nacionalni interes, interes javnega dobra in v konfliktu interesov interes naše države, lokalnih skupnosti, proračunskega denarja. Razumemo nekatere povsem legitimne interese gospodarstva, ki si seveda želi še več denarja in več profita, ampak vertikalne povezave niso – in to se je v preteklosti drugače zatrjevalo – prepovedane. Ureditev je v Evropi različna in nobenega razloga ni, da bi bili bolj čistunski od najhujšega čistuna in jih prepovedali tudi pri nas. Nasprotno, zakon, če bo danes potrjen, bo omogočil morda v prihodnosti, da bo takšno ureditev sprejela še kakšna občina ali skupnost občin. Za zaključek, SAB bo seveda potrdil še enkrat zakon, glasoval bo proti vetu. Sicer se strinjamo, da je treba področje lekarniške dejavnosti sistemsko in celovito urediti in tudi za to bo prišel čas, zdaj pa je nujno, da odreagiramo v tej urgentni zadevi, in sicer da odreagiramo tako, da zaščitimo javni interes pred zasebnim monopolom ali duopolom. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Ivan Hršak. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Na podlagi veta Državnega sveta se danes ponovno vrača na poslanske klopi Zakon o lekarniški dejavnosti. Tekom zakonodajnega postopka se je besedilo zreduciralo na odpravo prepovedi tako imenovanih vertikalnih povezav, torej ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov. Poslanski skupini Desus smo se že v preteklosti zavzemali za prekinitev vertikalnih povezav, saj menimo, da morata biti nosilec in izvajalec lekarniške dejavnosti popolnoma neodvisna pri opravljanju svojega dela. Le na ta način lahko po naši oceni zagotovimo strokovno neodvisnost farmacevtov v javnih lekarnah, katerih temeljno vodilo mora biti skrb za zdravje posameznika in varovanje javnega zdravja. S prepovedjo vertikalnih povezav se po naši oceni minimalizira ekonomski vpliv proizvajalcev in veletrgovcev na izvajanje lekarniške dejavnosti. Zdravila namreč niso povsem običajno tržno blago, zato je zaščita javnega interesa na tem področju nujna. Lekarniška dejavnost je danes v Sloveniji del zdravstvene dejavnosti in se opravlja kot javna služba. Gre za posebno vrsto dejavnosti, katere osnovni namen ni pridobivanje dobička, pač pa zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja. Gre tudi za neodvisno in strokovno svetovanje glede varne, pravilne in učinkovite uporabe zdravil, tako pacientom kot tudi zdravstvenim delavcem. Zdravila namreč niso povsem običajno tržno blago, zato je zaščita javnega interesa na tem področju nujna. Na podlagi predstavljenih argumentov bomo v Poslanski skupini Desus tudi tokrat glasovali proti predlogu zakona. lepa. Stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev bo predstavil mag. Branislav Rajić. Izvolite. Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovani! V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo pri ponovnem odločanju o spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti kljub vetu Državnega sveta predlog podprli. Z odpravo prepovedi vertikalnih povezav med javnimi dobavitelji zdravil in lokalnimi skupnostmi želimo zaščititi javni interes in razvoj zdravstvene mreže. Novelo podpiramo tudi zaradi ohranjanja zdrave konkurence med dobavitelji zdravil in artiklov, ki jih ponujajo lekarne. Veletrgovca z zdravili, družbi Farmadent in LL Grosist, ki sta v lasti Mestne občine Maribor in Javnega zavoda Ljubljanske lekarne, se bosta v primeru nesprejetja te novele morala na hitro, Farmadent celo v šestih tednih, prodati ali pa ugasniti. S tem bo trg dobave zdravil in celotna oskrba javnih lekarn in tistih v lasti koncesionarjev, teh bolnišnic, prepuščena zgolj dvema največjima veletrgovcema, ki sta v zasebni in tuji lasti. Tu ne gre samo za družbi nevarni duopol dveh veletrgovcev z zdravili. Še huje, grozi nam povsem nepotreben propad Farmadenta in LL Grosista, ko bo več kot sto zaposlenih v Mariboru in mogoče v Ljubljani izgubilo delovna mesta. Nepovezani poslanci smo prepričani, da je za Slovenijo pomembno, da predvsem javne lekarne in bolnišnice niso v celoti odvisne samo od duopola družb v zasebni in lasti tujih multinacionalk, ampak da imamo tudi domače dobavitelje v javni lasti, ki so za nas garancija pred kartelnimi dogovori. Poleg tega bi v primeru ukinitve ali prodaje obeh javnih veletrgovcev njihov dobiček pripadal zasebnikom in tujim multinacionalkam. Če pa ju ohranimo, bo njun dobiček šel v razvoj lekarniške dejavnosti in primarnega zdravstvenega varstva v občinah. Dva največja veletrgovca z zdravili pri nas namreč že tako ali tako obvladujete več kot 70 procentov trga z zdravili. Salus je lani, denimo, ustvaril 312 milijonov evrov prihodkov in 5,6 milijonov dobička, Kemofarmacija pa 380 milijonov prihodkov in skoraj 7 milijonov dobička. Največja posamična lastnika Salusa sta sicer slovenska, medtem ko je Kemofarmacija v lasti tuje multinacionalke McKersson. Ko se zaslužki javnih grosistov stekajo v občinske proračune, pa dobiček, ki ostane zasebnim veletrgovcem, namesto da bi plemenitil lokalno skupnost, bogati le zasebne lastnike in multikorporacije ter tako imenovane »fat cats« debele mačke – novodobne izvršne direktorje, ki služijo nerazumno visoke plače in bonuse. Pa za primer. Ocenjena vrednost Briana Tylerja, ki je glavno izvršni direktor podjetja McKarsson USA, je vsaj 30 pa pol milijona dolarjev – podatki so iz tega meseca. On ima v lasti več kot za skoraj 9 milijonov dolarjev delnic korporacije in jih je v zadnjih enajstih letih še prodal v vrednosti več kot 6 milijonov; ob tem še prejema letno plačo 15 pa pol milijonov dolarjev. Mu privoščimo! Ampak poslankam in poslancem, ki noveli nasprotujejo, in državnim svetnikom, ki so ta nerazumni veto izglasovali, zato zastavljamo retorično vprašanje: Kaj vam je, da koljete gosi, ki nam nesejo zlata jajca, in gosja jetra ponižno strežete preobjedenim tujcem? V poslanski skupini smo tudi začudeni nad vetom Državnega sveta, ker je s tem obrnil hrbet javnemu interesu in lokalnim skupnostim, čeprav v njem sedi 22 predstavnikov lokalnih interesov, in to je kar polovica članov sveta. Brez njihove pomoči tega veta sploh ne bi bilo. Kot kaže, so državni svetniki namesto interesom mestnih občin Maribor in Ljubljana raje prisluhnili interesom kapitala. Najbrž je komentar tega brezsramnega odklona odveč, zato bomo v Poslanski skupini nepovezanih poslancev novelo zakona podprli, ne skrivajoč grenkobe nad dejstvom, da je do veta sploh prišlo. Če je med vrsticami bilo zaznati primesi gnusa nad vzgibi, proti katerim se je boril še Robin Hood, je to znak vašega pretanjenega čuta. Čestitamo! Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. **DUŠAN Spoštovani vsi prisotni! V Slovenski nacionalni stranki vertikalnim povezavam v lekarniški dejavnosti nismo najbolj naklonjeni. Vertikalne povezave so v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije in tudi z evropskim pravnim redom. Kakorkoli obračamo, je tukaj v ospredju kapital in ne posameznik. Sama omejitev tovrstnega delovanja zasleduje cilj varovanja zdravja pacientov in javnega zdravja, kar je tudi naloga lekarn. Naloga, ki jo opravlja farmacevt, ni omejena zgolj na prodajo zdravil. Pri izdajanju zdravil farmacevt opravlja tudi druge storitve, kot so preverjanje zdravniških receptov, priprava farmacevtskih preparatov ali dajanje informacije in nasvetov, ki zagotavljajo pravilno uporabo zdravil, zato mora biti temeljito poslanstvo vsakokratnega zakonodajalca, da zagotovi pogoje za strokovno in objektivno farmacevtsko svetovanje. Kakovost izdajanja zdravil je tesno povezana z neodvisnostjo, ki jo mora farmacevt izkazovati pri opravljanju poklica. Pri zdravilih, ki se ne izdajajo na recept, se pacient lahko zanese samo na informacije, ki jih dobi od farmacevta. Trenutna praksa je, da marsikateri farmacevt ljudem ponuja določena zdravila, včasih tudi lastne proizvodnje, ki pa niso vedno v največjo korist uporabnika. Koliko dejansko ponujena zdravila koristijo pacientom, zdravju, je tudi vprašanje, o katerem se ne govori naglas. Lekarne bi morale zagotavljati proizvode za zdravje tudi ne glede na to, kdo je proizvajalec. Kot že omenjena sprememba, o kateri danes ponovno odločamo, po našem mnenju je tako – tako za ljudi in je spisana le za interese javnega zavoda Lekarna Ljubljana in Lekarne Maribor. Bi pa bilo zanimivo pogledati, kako je tudi v drugih lekarnah, kot so Dolenjske lekarne, Gorenjske lekarne in še druge. Danes se ponovno odločamo samo o Lekarni Ljubljana in Maribor, ostali pa, ko vas… Stavek dokončajte sami. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. O navedenem zakonu bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora ponovno odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 27. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 13. uri in 50 minut. Čez pol ure. Hvala lepa.

kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbor. Preden preidemo na glasovanja, vas obveščam, da je umrl gospod Miran Györek, poslanec Državnega zbora v mandatnem obdobju 2008 do 2011. Njegov spomin bomo počastili z minuto molka.

Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. **Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 2022 do 2024.** Ker k predlogu odloka matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Besedo ima

Fiskalna politika, proračunska politika te vlade je zgrešena. Slovenija je, čeprav se nahajamo v grozni situaciji s covid krizo, imela v javnofinančnem smislu v zadnjih dveh letih lepo priložnost, da bi kaj naredila, in lepo priložnost bo imela tudi v naslednjih dveh, da kaj premakne naprej. Evropska unija si je namreč tokrat ,za razliko od prejšnje krize, odločila, da državam pomaga in posledica tega je, da so državam, tudi Sloveniji, na voljo ugodna sredstva, povratna, nepovratna in krediti. Če smo se leta 2012 in 2013 morali zadolževati po 5-odstotnih in več obrestnih merah, je bila tokrat tehtana obrestna mera v zadnjih dveh letih 0,18 odstotkov, inflacija letos bo pa znesla tam nekje blizu 3 odstotkov. Se pravi, zadolžujemo se ceneje kot znaša inflacija. V tem smislu je to zelo lepa priložnost za investicije. Za investicije v stanovanja, vemo, da jih 10 tisoč v Sloveniji manjka, za investicije v modernizacijo zdravstvenega sistema, za investicije v zeleni preboj, ampak nič od tega nismo v zadnjih dveh letih videli. Kar smo videli, je stotine milijonov potratenih sredstev. Če spomnim, 900 milijonov jih je šlo samo za dodatke v javnem sektorju. Najbolj podjeten kirurg si je izplačal kar 70 tisoč evrov iz tega v enem letu. Velik del sredstev je konec koncev pristal v prihrankih, prihranki slovenskih gospodinjstev so se povečali kar za 2 milijardi evrov v tem kriznem letu, kar pomeni, da so denar prejemala pretežno premožnejša gospodinjstva, in pa nekatera podjetja, ki so pobasala milijone evrov državnih subvencij. Spomnimo Safilo in Adient sta enostavno pustila za sabo stotine delovnih mest in odšla iz države, ker Vlada ni pogojevala teh sredstev. Na prve resne investicije bomo čakali do leta 2022, ko se povečujejo sredstva za železnice in ceste, ampak to je pa tudi vse. Tudi naslednje leto bo v tem smislu izgubljeno. Ne bo nič narejenega na zelenem preboju, zelo malo bo narejenega na modernizaciji zdravstva, se bo pa blazno povečal obrambni proračun, ki bo do leta 2023 znesel že kar 900 milijonov evrov. In dalje, proračunski odlok za leto 2023 je nastavljen tako, da bo morala vlada, katerakoli že bo takrat, kar za 800 milijonov evrov v enem letu znižati porabo, kar tudi Fiskalni svet opozarja, da je nerealistično in tega niste nikjer opredelil z ukrepi. Torej, proračun za 2022 je predvolilen, proračun za 2023 je nerealno varčevalen in mi bomo glasovali proti obema. **PREDSEDNIK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

Nadaljujemo s **prekinjeno 2. točko dnevnega reda – obravnava Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022.** Prehajamo na odločanje o **Splošnem delu predloga sprememb proračuna.** Obrazložitev glasu v imenu poslanke, mag. Alenka Bratušek. hvala. Spoštovana koalicija, v roke ste leta 2019 dobili proračun, ki je izkazoval presežek, in državo, ki je bila zadolžena za 28,5 milijard. Danes v Sloveniji beležimo najvišji javni dolg, kadarkoli, in naše javne finance ali pa Slovenija je največji javnofinančni bolnik v Evropi. To se izkazuje skozi strukturni primanjkljaj. V treh letih ste uspeli pridelat 10 milijard izgube – 10 milijard! in samo polovico, 5 milijard, gre na račun reševanja problemov zaradi covid krize proračun bi moral biti zgodba o prihodnosti. Zakaj? Zato, ker vse, kar sprejemate danes, ima posledice tudi za prihodnost, vi pa, kot da tega, kot da prihodnosti ni. Pomembno je samo danes in zdaj in zapraviti vse, kar se zapravit še da. Vse težko delo, ki čaka državo, puščate naslednjim vladam. V svojih dokumentih ste zapisali, da Slovenija potrebuje pokojninsko reformo, da bo treba podaljšati delovno dobo, da potrebuje zdravstveno reformo, da potrebuje trg dela – to so vaše besede in nenazadnje, minister, v tej dvorani ste napovedali davek na nepremičnine, enkrat v prihodnosti. Vse to so stvari, ki se jih niti pikico ne lotevate, ampak jih nalagate na bremena tistih, ki bodo to državo vodili za vami. Veliko več javnofinančne odgovornosti bi bilo potrebno pri sprejemanju proračuna za leto 2022 in 2023 in zato seveda ne enega, ne drugega v stranki SAB ne bomo podprli.

Prehajamo na odločanje o **Posebnem delu predloga sprememb proračuna.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. 11. 2021. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1611 – Ministrstvo za finance. Najprej prehajamo na podprogram Lokalno razvoja infrastruktura. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k temu podprogramu. Glasujemo. Navzočih je

Prehajamo še na podprogram Tekoča proračunska rezerva. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, LMŠ, Levica, SAB … – SD se opravičujem –, LMŠ, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k temu podprogramu. Glasujemo.

43. (Za je glasovalo 45.) (Proti 43.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1811 – Ministrstvo za zunanje zadeve. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Levica, LMŠ, nepovezanih poslancev in SD

Povečanje sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje je nujen pogoj za soočanje s posledicami epidemije v partnerskih državah, skladno z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije. Predlagano povečanje sredstev bo omogočilo okrepljene dejavnosti pri zagotavljanju uradne razvojne pomoči, tako imenovane URP, skozi programe in projekte, ki jih v partnerskih državah predvsem subsaharske Afrike izvajajo civilnodružbene organizacije. Zaradi epidemije covid-19 se je na svetovni ravni močno povečala revščina. Po podatkih Svetovne banke se število ljudi, ki živi v skrajni revščini, z dohodki, nižjimi od 1,9 ameriškega dolarja na dan, v letu 2020 povečala kar za 97 milijonov. V času epidemije covid-19, ko so države globalnega juga še bolj izpostavljene posledicam neenakosti in podnebnih sprememb, prisilnim migracijam in naraščanju lakote, bi morala Republika Slovenija nujno povečati sredstva za izvajanje programov in projektov v državah globalnega juga. S povečanjem sredstev bi Republika Slovenija prispevala k izpolnjevanju zaveze, da bo za URP do leta 2030 namenila 0,33 odstotka bruto nacionalnega dohodka, in zaveza, da bo razvojno sodelovanje izvajala v skladu z mednarodno sprejetimi načeli razvojne učinkovitosti ter tako prispevala k zmanjševanju globalne revščine ter neenakosti. Z dvigom sredstev za URP in povečanjem prisotnosti v partnerskih državah globalnega juga bi prispevala tako k ublažitvi negativnih socialnih in ekonomskih posledic epidemije covid-19. Zato v Levici predlagamo, da se 2 milijona sredstev s postavke Sredstva za financiranje epidemije preusmeri oziroma pač dejansko da na postavko Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč. Ker če smo se zavezali k nekim globalnim zavezam, ki so nuja v vse bolj naraščajoči revščini na globalni ravni, je prav, da te zaveze tudi pošteno izpolnimo. **PREDSEDNIK

Prehajamo na proračunskega uporabnika 1912 – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in na podprogram Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu pod številko 1.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 1914 – Generalštab Slovenske vojske. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica k podprogramu Infrastruktura in opremljenost Slovenske vojske. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine Marko Bandelli. Hvala, predsednik. Sedaj bi bila šansa, da bi praktično končno dobili prvi profesionalni gasilni helikopter v Sloveniji. Konsenz je bil praktično vseh opozicijskih strank, pa marsikoga še zraven, ampak ker je tako dogovor, da ne spet spustiti skozi to zadevo, verjetno tudi ne bo šlo. V obrazložitvi, ki je bila tudi dana iz Slovenske vojske, piše, da oni se morajo držati njihovega programa, ki je bil potrjen tukaj. Glede na to, da se kupuje tri helikopterje, popolnoma tri enake, bi lahko bil en namenjen za gasilske potrebe. Tukaj

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2130 – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Najprej prehajamo na podprogram Podjetniško in inovativno okolje ter promocija. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu.

(Za je glasovalo 34.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Pospeševanje tehnološkega razvoja in gospodarstva. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu. Glasujemo.

45. (Za je glasovalo 35.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo še na podprogram Učinkovito trženje in promocija Slovenije. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k temu podprogramu.

minister zagarantiral pač toliko milijonov za obnovo Maestoza, to je hotel, ki je v Lipici, in na koncu ga pustil praktično brez copat. V bistvu je to, kot da bi gradili novo košarkarsko igrišče in na koncu rezali trakove, kako smo naredili novo igrišče, ampak je brez parketa in brez košev. To je ista zadeva. Tukaj ne gre. Obrazložitev vlade, ki je bila poslana, je pa še bolj absurdna. Ob načrtovanih 7 milijonov, praktično so namenjeni za Kobilarno Lipica, ampak to je za kobilarno, ki ne morejo iti za druge name kot za kobilarno, slučajno 2 milijona za investicijska dela, ki so potrebna v kobilarni pa v sektorju kobilarna, ne pa v hotelu. Tukaj je pa nujno potrebno, da ta hotel zaključimo, drugače je brez zveze se hvaliti in rezati trakove, kot ponavljam še enkrat, če zadeva ni zaključena. To bi bilo nujno potrebno, da bi tisti konček, vsaj na

43, proti 45. (Za je glasovalo 43.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2430 Ministrstvo za infrastrukturo. Najprej prehajamo na podprogram Obnovljivi viri energije. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k temu podprogramu.

za program Obnovljivi viri energije, vzeli bi ga pa s postavke Opremljenost Slovenske vojske. 15 milijonov evrov je cena kakšnih dveh ali pa treh oklepnikov, bi pa s tem denarjem pokrivali strehe javnih stavb s sončnimi celicami. Namreč, potencial sončne energije v Sloveniji je zelo neizkoriščen. Smo pri repu Evrope po izkoristku, hkrati pa analiza Inštituta Jožef Štefan potencial sončnih elektrarn na strehah objektov v Sloveniji do leta 2050 kaže, da je ocenjen tehnični potencial za postavitev sončnih elektrarn na strehah v Sloveniji skoraj dvakratnik sedanje proizvodnje energije v Sloveniji. povedal že na začetku, skrajni čas bi bil, da začnemo resno delati na zelenem prehodu; sončna energija je energija prihodnosti.

Prehajamo na podprogram Razvoj avtocestnega in cestnega omrežja. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SD k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

občine Ravne na Koroškem že pripravljena in gre samo za zagotovitev državnega denarja v višini 1,4 milijone evrov in takoj, ko bo ta denar zagotovljen, se gradnja oziroma izgradnja teh dveh krožišč lahko začne. Hvala. **PREDSEDNIK

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2431 – Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k Podprogramu investicijsko vzdrževanje in gradnja cest. Marko Bandelli, skozi mejo in pogledali na italijanski strani, kakšna cesta je država cesta njihova, z italijanske strani, pa pogledamo, kakšna cesta je na naši strani. Pa dnevno po 300 kolesarjev, turistov iz Trsta, ki prihaja k nam – hvala bogu, da imamo to to možnost, da prihajajo turisti gor –, ampak ta cesta, odsek je res nevaren. Sicer vidim, da na projektu je predvidena izdelava projektne dokumentacije, odkup zemljišč letos s strani ministrstva. Tako je vsaj to prvi korak, ki naj bi

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2550 – Ministrstvo za okolje in prostor. Najprej prehajamo na podprogram Rudniki in sanacija rudarske škode. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SD k temu podprogramu. Glasujemo.

41. (Za je glasovalo 33.)(Proti 41.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Upravljanje z vodami. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k temu podprogramu.

ampak v zadnjem obdobju predvsem z okoljevarstvenega vidika azbesta, povečani ambicije po sosežigu. Tisto, kar je v zadnjih mesecih pereč problem iz teh krajev, je predvsem sposobnosti imeti dostopnost do pitne vode. Enega od dveh amandmajev, ki bosta reševala to problematiko v občini, smo vložili skupaj z opozicijskimi strankami. Gre za območje v hribovitem delu, kjer je občina pridobila že vse gradbeno dovoljenje. Manjka ji finančna podlaga za to, da bi rešila problematiko 500 prebivalcev, ki živijo v odročnem in demografsko ogroženem območju. Govorimo o možnosti dostopa do pitne vode, ki je tudi zapisana kot ena od ustavnih pravic. Zato Državnemu zboru predlagamo amandma, ki bi dejansko sprožil izgradnjo že načrtovanega

Hvala lepa za besedo. Seveda je pomembno, da je vodooskrba dostopna vsem, ne glede na to, kje smo v državi, tudi tistim na odročnih delih različnih občin. In ker imamo pred sabo dva amandmaja, amandmaja, ki pomagata oziroma prideta nasproti prebivalkam in prebivalcem občine Kanal ob Soči oziroma naselju Anhovo, je smiselno na tej točki poudariti, da tukaj ne gre za tisti amandma, ki je morebiti v javnosti dvignil največ prahu oziroma dobil največ pozornosti javnosti. Je pomemben, seveda, priključuje odmaknjena naselja na vodovod. Ta vodovod v občini oziroma v Anhovem pa ima drug problem, tak globlji sistemski problem. Z njim dejansko upravlja podjetje Salonit Anhovo. Torej, Anhovo si zasluži, prebivalke in prebivalci, ki so že vrsto let tako rekoč brez pitne vode, si zaslužijo priključek na nov vodovodni vir. Problem, ki pa ga rešuje, opozarjam še enkrat, naslednji amandma. V Poslanski skupini Levica bomo podprli tega in pomagali tem prebivalkam in prebivalcem Anhovega, ki živijo bolj oddaljeno in zaenkrat nimajo preskrbe s pitno vodo na takšen način, s priključkom na vodovod. Podprli pa bomo seveda tudi drugega, za katerim stoji tako rekoč celo Anhovo in množica organizacij okoljevarstvenih, naravovarstvenih organizacij in ker v končni fazi je preskrba s pitno vodo oziroma dostop do pitne vode ustavna kategorija. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima mag. Andrej Rajh v imenu poslanske skupine. Na pobudo Poslanske skupine SAB je bila v Državnem zboru sklicana nujna seja odbora glede oskrbe in varnosti pitne vode prebivalcev v Anhovem. Vedeti moramo, da se prebivalci v Anhovem oskrbujejo s pitno vodo preko industrijskega vira. Pač, to je zatečeno stanje in prav je, da dobijo tudi neodvisen čist pitni vir vode. Zavedati se moramo, da je pravica do pitne vode v ustavo

Hvala za besedo. V poslanski skupini tega amandmaja ne bomo podprli, bomo pa naslednjega, ki dejansko rešuje oskrbo s pitno vodo z novega vira. Ta amandma v denar za obnovo obstoječega vodnega vira in priklope nekih sosednih naselij, kar pa misim, da ni potrebno ravno s tega vidika, kot ste opozarjali, da rabi Anhovo nov vodni vir, kar pa omogoča naslednji amandma, ki govori o priklopu na vodooskrbo s strani vodnega vira Mrzlek. V izogib čemurkoli pa bi rad poudaril, da v Anhovem zadnjih 50 let pijejo vodo iz tega vodnega vira in ni bilo nič narobe, tako da se v zadnjem času ta zadeva prenaša na nek politični nivo. Opozoril bi pa rad tudi na to, da v Državnem zboru ne moremo podlegati ravno pritiskom, ki pridejo s strani nekih iniciativ, kajti vodooskrba je v izvirni pristojnosti lokalnih skupnosti in v primeru, da preveč posegamo s strani Državnega zbora na ta področja, v tem primeru ne rabimo lokalnih skupnosti oziroma moramo njihove izvirne pristojnosti prenesti. Ampak navkljub temu bom ta drugi amandma podprli tudi s tega vidika, ker v preteklosti očitno ni bilo sposobnosti prejšnjih vlad ali pa koalicij, da ta

Hvala lepa, predsednik. Ne glede na to, da vodooskrba sodi v pristojnost lokalne skupnosti, sam prihajaj iz slovenke Istre, kjer se že od leta 1967 ukvarjamo z nekim vodnim virom, ki bi zagotovil pitno vodo za vse prebivalstvo, bom oba amandmaja podprl tudi zaradi tega, ker po informacijah, ki jih imam, tudi Občina Kanal že najema kredit, dodatna

(Za je glasovalo 45.) (Proti 43.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Prehajamo na podprogram Ravnanje z odpadnimi vodami. Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k temu podprogramu.

Mi smo stopili v kontakt z lokalno skupnostjo in preverili tudi situacijo na terenu. Govorili smo z našimi člani, z občinskimi svetniki, tudi s podžupanom in smo se odločili, da bomo to rešitev oziroma ta amandma podprli; predvsem zaradi tega, ker so kljub različnim pogledom predvsem na možnost izvedbe v praksi v okviru tega časovnega okvirja, ki ga omogoča ta in prihodnji proračun, je možno narediti nek korak naprej. Slišali smo, da ta rešitev ni sistemska, da posega v avtonomijo občin kot takih, da odpiramo tukaj neko novo okno priložnosti ali pa tudi, če hočemo, zamujenih priložnosti za neke druge lokalne skupnosti, ocenjujemo pa, da je situacija, kar se Anhovega tiče akutna, zato bomo v SMC ta amandma podprli.

Anhovo je, kar se tiče okolja, eno najbolj obremenjenih in degradiranih okolij; ne samo zaradi azbesta, ne samo zaradi sosežiga, žal je problem tudi pitna voda. Kajti sedanji vodovod, ki je v lasti zasebne korporacije Salonit Anhovo, in jasno je, vodovod, če želimo, da je vse pod nadzorom, mora biti v javni lasti. Vodovod, kot rečeno, trenutno teče skozi industrijski kompleks, ki je velik onesnaževalec okolja, in zato ne preseneča, da smo priča številnim nesrečam. Nekaj se jih je že zgodilo preteklo leto, letos poleti ponovno, ko se je industrijska voda pomešala s pitno. In lahko si predstavljate, da ljudje v Anhovem, ki so bolni zaradi azbesta, ki so bolni zaradi sosežiga, ker je veliko, prekomerno število zelo redkih rakavih obolenj, kar stokrat večje kot drugod v Sloveniji, potrebujejo čisto pitno vodo. In mene zelo veseli, ko slišim, da bo pravzaprav, kot je videti, celo enotna podpora temu amandmaju, kar je tudi edino pravilni. Mislim, da ne sme biti ne ene poslanke ne enega poslanca tukaj, ki tega amandmaja ne bi podprl. Tako, kot rečeno, mi bomo seveda absolutno glasovali za. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima Jožef Horvat v imenu poslanske skupine. Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi! Na Odboru za finance oziroma pred Odborom za finance smo se ukvarjali z obrazložitvami teh ki naj bi zagotavljali pitno vodo našim državljankam in državljanom. Ugotovili smo, da so predlagatelji precej zmedeno predstavili te amandmaje in ugotovili smo, da prejšnji amandma verjetno v letu 2022 ne bo realiziran, denar bo ostal, odločili pa smo se, da bomo ta amandma podprli, ki ima dejansko največjo verjetnost, da bo teh 500 tisoč evrov tudi realiziranih. Ja, strinjam se, da je vodooskrba pristojnost lokalnih skupnosti. Tokrat delamo izjemo. Zanimivo je, da so se angažirale tudi civilne iniciative. Žal mi je za Goričko; nikoli ni imelo in Goričko še danes nima pitne vode. Ta vlada je Goričkemu zagotovila 22 milijonov kohezijskih sredstev, prav tako tudi Prlekiji dodatnih 6 milijonov in še za pitno vodo smo priskrbeli, zagotovili okrog 380 milijonov evrov kohezijskih sredstev, veliko veliko večino v času te vlade. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Še? Andreja Zabret v imenu poslanske skupine. Hvala za besedo. Sem najmanj trikrat roko dvignila. Ta amandma, o katerem govorimo, saj smo ga že slišali tudi od kolega, ampak to je tisti amandma, ki zagotavlja novi vir za prebivalce Anhova in bo zagotovil povezavo na vodovodni sistem Mrzlek. Torej gre za zagotovitev oskrbe teh ljudi s pitno vodo, ki je potreben za nov, neodvisen vir pitne vode in ki se bo zagotovil povezavo na vodovodni sistem Mrzlek, kot sem že omenila. Stroški izgradnje vodovoda so ocenjeni na milijon 200 tisoč evrov, kar pomeni 500 tisoč evrov v letu 2022 in 700 tisoč evrov v letu 2023 in so izvedljivi v obdobju dveh let. Tako potrebujemo podporo pri amandmaju za leto 2022 in tudi 2023. Trenutno se za vodooskrbo tisoč 100 ljudi uporablja vodarna v lasti podjetja Salonit Anhovo, ki vodo črpa iz reke Soče, azbestni vodovod pa je razpeljan čez industrijsko območje. Voda iz Soče je edini veči vodni vir v bližini. Kvaliteta surove vode iz Soče ni primerljiva s kvaliteto vode iz podzemnih virov pitne vode, še dodatno pa je problematična zaradi vsebnosti živega srebra, saj reka Soča prenese 150 ton živega srebra letno. V LMŠ torej upamo, da se boste tudi v koaliciji, kot smo že tudi slišali, da se strinjate, da moramo ob rekordnih proračunih najti tudi sredstva za to, da ljudem omogočimo pitno vodo,

hvala lepa. Ta konsenz, ki očitno kaže, da bo ta stvar potrjena, je navdušujoč. Predvsem je rešitev, ki je na pladnju, pomembna iz dveh razlogov. Najprej, voda iz Soče, kar v obstoječi ureditvi predstavlja vir, torej ni okej, zato ker je v tem delu toka reka bolj izpostavljena onesnaženju zaradi prometa, razlitij in tako naprej. Na drugi strani je pa glavni problem tukaj, ker dejansko z javnim vodovodom, z javnim servisom oskrbe s pitno vodo upravlja zasebno podjetje. Z rešitvijo, ki jo predlaga ta amandma, tako rekoč zasebnemu podjetju tukaj zvežemo roke in javno dobrino dajemo v javne roke oziroma v roke lokalnih skupnosti in naredimo konec pogojevanja, tako rekoč, sodelovanja podjetja s pitno vodo, pa spornih okoljskih praks praks v odnosu do lokalne skupnosti. Rešitev je torej neodvisen vir, kar predlaga ta amandma, ni končna rešitev vseh okoljskih problemov, vsega nebroja okoljskih problemov, ki jih prebivalke in prebivalci vsak dan doživljajo, je pa to zelo dobra novica, ki jo bom tudi sam podprl. Hvala lepa.

do neke mere rešuje, v izogib temu, kar se pa zdaj zavaja, bi pa rad vseeno pojasnil, kako zadeva na terenu dejansko stoji. V primeru vodnega vira, ki zdaj obstaja za Anhovo in za to območje, se črpa podtalnica Soče in ne boste verjeli, tudi v Mrzleku se črpa podtalnica Soče, in ne boste verjeli, Soča teče od Anhovega proti Mrzleku in ne obratno. Tako vse to, kar govorite, je zelo na pamet in nič ne vpliva. Je pa res, da je Mrzlek mogoče modernejše črpališče in da je do neke mere, kar opozarjate, bolj varno. Je pa v primeru tudi zdajšnje vodooskrbe za Anhovo in za tiste okoliške kraje iz tega vira, več kot 50, 60 let je zadeva potekala na nek način normalno in ni res, da je ta vodooskrba v Kanalu v rokah zasebnikov, ampak je to v rokah Komunale, ki jo upravlja občina. Tako se ne rešimo krovne zadeve, kajti voda ima svoje zakonitosti in teče z območja Kanala proti območju Mrzleka. In v tem primeru vse tisto, na kar opozarjate, bo še vedno lahko problem in potrebno bo, zelo pozorno spremljati tudi vodni vir Mrzlek s teh vidikov, na katere opozarjate. Samo zato, da boste približno vedeli, o čem govorimo, ne pa govorili zelo, zelo na pamet.

Mi se zdaj pogovarjamo samo o denarju, mi se ne pogovarjamo še o rešitvah in tukaj se strinjam z gospodom Krivcem. Bo pa seveda Kanalu oziroma občini ta denar

to, da ti preprečiš, da se industrijske odpadne vode mešajo s pitno vodo, je razlog, zakaj je danes potrebno podpreti ta amandma. Na ta način bomo zagotovili dosti boljše pogoje, se pravi, preko javnega vodovoda Mrzlek, za pitno vodo predvsem ljudem, ki so zelo bolni, zelo v stiski zaradi številnih drugih okoljskih vplivov. Še enkrat; bilo je nekaj nesreč v preteklih letih in letos poleti, konkretno, ko je industrijska odpadna voda se pomešala s to vodo, ki teče skozi Salonit Anhovo, ta speljani vodovod. In zato, to je to, kar je glavni razlog, tako da, ne glede na nekatere pomisleke, ta rešitev zagotavlja mnogo boljšo rešitev in prihodnost za vse, ki tam prebivajo. Podprla bom seveda. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Še kdo? Ne. Glasujemo.

2. (Za je glasovalo 86.) (Proti 2.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najprej prehajamo na podprogram Usposabljanje in izobraževanje. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k temu podprogramu. Kot je bilo v primeru prejšnjega amandmaja in pri številnih drugih, poglejte, življenje in realne potrebe ljudi so tiste, ki bi morale biti vodilo, ko načrtujemo nek proračun, in ne samo vplivi orožarskih lobijev, se pravi vojske, kapitalskih lobijev, ko gre za davčne odpustke, ki vrtajo proračunske luknje, ne samo okrepitev represivnega aparata, kar se dogaja sedaj, ampak male življenjske stiske ljudi, konkretne življenjske stiske, mozaik teh stisk. To mora biti vodilo. Na primer, med gospodinjstvi z vzdrževanimi otroki so so daleč v najslabšem položaju osebe v enostarševskih gospodinjstvih z vsaj enim vzdrževanim otrokom, kjer je bila, recimo, stopnja tveganja revščine v letu 2020, ne boste verjeli, kar 21,8-odstotna. Pod pragom revščine torej živi kar vsako peto enostarševsko gospodinjstvo. Še posebej pa so ranljive tiste družine, kjer ta starš, ki so mu v varstvo zaupani otroci, kjer je ta starš torej brez lastnih dohodkov za preživljanje sebe in tega otroka. Zato smo v Levici v parlamentarno proceduro vložili novelo Zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu, ker želimo nekatere postopke odločanja o upravičenosti do preživnine prenesti s sodišč direktno na sklad, je nujno ta sklad finančno in kadrovsko okrepiti. To pa lahko naredimo tako, da medtem ko se bodo proračunska sredstva za delovanje sklada v prihodnjih letih zmanjševala, kot je videti, s 3,1 milijona evrov v letu 2022 na 2,66 milijonov evrov v 2023, pa bo poleg vojske ogromnega povečanja, kot rečeno, sredstev deležen še drugi represivni aparat države, to je policija. Sredstva za policijo nenehno naraščajo konstantno že od leta 2015, še posebej sunkovito pa od leta 2018 dalje, pa čeprav je v istem obdobju število kaznivih dejanj upadlo. Torej Janševa vlada kljub temu še dodatno stopnjuje nakupe opreme, ki je namenjena množičnemu nadzoru in policijskemu nasilju. Zato predlagamo, da se 500 tisoč evrov sredstev iz tega podprograma za policijo,

Prehajamo na podprogram Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu. Znižanje sredstev nevladnikom in vsem nevladnim organizacijam na skoraj vseh politikah je pravzaprav nesprejemljivo in kaže tudi odnos trenutne vlade do njih. Vsi vemo, koliko nevladnih organizacij v Sloveniji imamo. Tudi vemo, kakšno funkcijo opravljajo. Dostikrat oddelajo to, kar bi morala država oddelati. Zato je pravzaprav popolnoma nesprejemljivo, da se jim Vlada maščuje na način, da jim znižuje sredstva.

Hvala za besedo, predsedujoči. Ob pripravi aktualnega proračuna za naslednje in še naslednje leto je na nekaterih postavkah očitno vlada Janeza Janše metala kocke in tako smo dobili postavko za denarno socialno pomoč, ki je v naslednjem letu nižja za 32 milijonov evrov, še eno leto kasneje pa za dobrih 20 milijonov evrov. Po kakšnih računih je do teh rezov v pomoč za revne državljanke in državljane Vlada prišla tekom obravnave, v resnici nismo uspeli izvedeti. Vemo, da smo soočeni z draginjo. Dvigajo se cene za ogrevanje, cene elektrike, bencina, dizla, navsezadnje rastejo tudi cene hrane, odvisno od skupine živil se dvigujejo za 10 procentov, 20 Čeprav je v času epidemije covid-19 Vlada milijarde proračunskega denarja kot injekcijo zmetala v gospodarstvo in čeprav je vsaj statistično brezposelnost upadla, se je sočasno revščina v tej državi povečala in to je trend, ki ga lahko pričakujemo tudi v bodoče. Še več! Že zelo dolgo časa je od tega, odkar so bili nazadnje preračunani minimalni življenjski stroški, torej osnova, na podlagi katere se odmerjajo socialni transferji, med njimi tudi denarna socialna pomoč. Te minimalne življenjske stroške je potrebno na novo poračunati zato, da se socialne transferje uskladi s stvarnimi potrebami ljudi v tej državi, zato da bodo reveži sploh lahko s podporo skupnosti povezali začetek in konec meseca, kolikor se to pač da. Vsi ti dejavniki torej napeljujejo na dejstvo, da bo v naslednjemu letu potrebno v primerjavi z letošnjem ne manj denarja za socialne pomoči, ampak več tega denarja. Še bolj to velja za leto 2023. Naš amandma popravlja to vladno miskalkulacijo in namenja za socialno pomoč dodatnih 40 milijonov evrov. Upam, da se zbere dovolj glasov v Državnem zboru, da tovrstno vladno malomarnost in šlampasto metodologijo popravi. Pa če ta naš amandma prevedem še v ideološko lingo, ki jo razume tudi slovenska desnica; gre za revne Slovence, naše rojake. Jih bomo res pustili na cedilu?

za pomoč energetsko revnim v tej zimi. Glede na to, da smo v tem tednu veliko razpravljali v Državnem zboru na to temo in tudi, ko odpremo tako televizijske ekrane kot tudi sredstva javnega obveščanja, vidimo, da cene življenjskih potrebščin, energije, goriv in tudi ostalih stvari izjemno rastejo. Ljudje se znajdejo v izjemno težkih položajih, že letos so v težkih položajih, v prihodnjem letu pa bo še težje, kajti s 1. 1. 2022 se napoveduje veliko podražitev. Zato bo vse več ljudi iskalo denarno socialno pomoč na centrih za socialno delo, zato je izjemno pomembno, da je na tej postavki

ampak žal situacija danes kaže tako, da tudi tisti, ki so zaposleni, se znajdejo v tako težki situaciji, da enostavno nimajo denarja. Na drugi strani imamo pa tudi upokojence, ki res tehtajo, ali naj si kupijo hrano ali naj denar namenijo za ogrevanje. To je enostavno danes v naši socialni državi nedopustno. Zato jim je potrebno na takšen način tudi pomagati, zagotoviti dovolj denarja, da bodo lahko živeli dostojno življenje. Hvala lepa.

45. (Za je glasovalo 41.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Programi socialnega varstva. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k temu podprogramu pod številko 1.

Združenje društev upokojencev Slovenije. Program teče že od leta 2004. V ta program je vključeno več kot 60 tisoč starejših. Vsebina programa je ta, da starejši skrbijo za starejše – ampak tiste, starejše od 69 let –, hodijo na dom, obiskujejo, povprašujejo, kaj rabijo ali ne rabijo, k zdravniku, dovoz tople hrane, pomoč pri hišnih opravilih. Torej, izvaja se tako rekoč dolgotrajna oskrba in zaradi tega lahko ti starejši ostanejo na domu, doma, kar si želimo vsi – ostati doma. Noben nima neke želje iti iz svojega okolja in stran. In dokler lahko ob taki pomoči živijo in ostanejo doma, je življenje dosti kvalitetnejše. Ta program temelji na prostovoljstvu. Vključuje več kot 3 tisoč 500 prostovoljcev. In sami vozijo ta program. Mi, kot SAB predlagamo, da država, ki še vedno ni oblikovala ne sprejela dolgotrajne oskrbe, prispeva par sto tisoč, 560 tisoč. Mislim, da je ta program, ki je dobil in državno nagrado, najvišjo leta 2020, in najvišjo evropsko humanitarno nagrado od Evropskega parlamenta leta 2017, vsekakor zasluži podporo tudi z naše strani. Hvala. Hvala lepa. Glasujemo. Glasovanje poteka.

45. (Za je glasovalo 43.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Dolgotrajna oskrba. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k temu podprogramu pod številko 3. Kolegica mag. Alenka Bratušek v imenu poslanske Najlepša hvala. Mislim, da je bil danes dokončno podpisan sporazum, ki bo 35 tisoč zaposlenim na področju zdravstva in socialnega varstva konkretno dvignil plače, kar seveda v naši stranki podpiramo. Nikakor pa ne podpiramo, da breme tega dviga prevalite na upokojence. Za skoraj 6 odstotkov nameravate dvigniti oskrbnino v domovih za starejše, 5,6 natančna številka. In za tiste upokojence – in ni jih malo– , ki že danes težko plačajo ali pa sploh ne morejo plačati oskrbnine v domu za starejše sami, bodo sorodniki, otroci morali doplačevati še več. 2,5 odstotka so se letos povišale pokojnine, oskrbnino jim boste dvignili za 5,6 odstotka. Se pravi, jim boste 3 odstotke vzeli iz žepa. Prav je, da dvignete plače, ampak če se to dogovorite, potem morate zagotoviti tudi denar in ne tega bremena prenašati na upokojence. Mi bomo seveda glasovali za. (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoči. Kot mali otrok sem se razveselil naslovov v zadnjem tednu dni, ki so sporočali, da bodo lahko zaposleni v zdravstvu in skrbstvu, na čelu z medicinskimi sestrami, končno prišli do povišice, povišice, ki jo tako zelo potrebujejo. Njihove plače namreč že leta, če ne desetletja, zaostajajo – s težaškimi nalogami, ki jih opravljajo, še posebej v domovih starejših občanov. A potem, nekaj dni kasneje, je prišel na plano še drobni tisk. Strošek dviga teh plač, tako zelo potrebnega dviga teh plač, bi Vlada prevalila na pleča upokojencev in njihovih družin na način, da jim dvigne stroške oskrbnin, ki jih plačujejo za namestitev v domovih starejših občanov. To je popolnoma nesprejemljivo. Revščina med upokojenci je že danes itak zelo huda. Imamo skoraj 100 tisoč upokojencev, ki živijo in shajajo s pokojnino manj kot 500 evrov. Nekoliko več je še takih, ki shajajo s pokojnino pod 600 evrov. to so ljudje, odrinjeni na rob družbe. Že sedaj si oskrbe v domu pogosto ne morejo privoščiti – povprečni strošek oskrbe znaša 680 evrov vsak mesec – pa jim morajo na pomoč priskočiti njihove družine, njihovi svojci, čeravno bi za ljudi na stara leta morala finančno poskrbeti socialna država, saj so v tej državi vendarle delali, ustvarjali. Edino pošteno je, da so na svojo starost tudi zavarovani. Ampak ne. Ko so se začeli pojavljati pozivi, naj se ta dvig plač medicinskih sester, negovalcev, drugega osebja financira iz proračuna Republike Slovenije, kot bi bilo tudi prav, se je minister Cigler Kralj odzval, rekši, da »so preiskali vse možnosti«, to je neposredni navedek, »ampak da žal na Vladi sredstev, iz katerih plačati ta dvig plač, v proračunu, v javnih sredstvih v celoti ne morejo zagotoviti«. Buče. Kličem Buče. Prav danes je strankarski kolega ministra Cigler Kralja, avtorja te izjave, v Rimu podpisoval pogodbo za nakup vojaškega letala, težko ne 16 milijonov evrov, ampak 72 milijonov evrov. Denar je, v proračunu ga je dovolj. Vprašanje je le, ali ga bomo usmerili za to, da oskrbnine v domovih starejših, že sedaj visoke, ki si jih upokojenci ne morejo privoščiti, ostanejo take, kot so, ali pa bomo že tako revnim ljudem naprtili še več stroška. Temu sta namenjena aktualni amandma in naslednji amandma. Razlikujeta se v tem, da je tale, o katerem bomo sedaj glasovali, malo manj natančen, naslednji je malo bolj natančen. Vsebinsko gre za enaka amandmaja. Oba bomo v Levici podprli.

nujno potrebni dvigi plač v sektorju nege. V DSO-jih praviloma je 60 odstotkov zaposlenih na minimalcih, neto dvig plače bo 22 evrov. Neto dvig plače vsem nižje od ranga medicinskih sester bo tam nekje od 22 do 78 evrov. Skratka, onkraj tega, kar govorimo o upokojencih in bom to podprl, so ti dvigi v bistvu prenizki in nam bodo ljudje šli na druga delovna mesta, še zlasti, ker v celi Evropi primanjkuje delovne sile. Tudi s tem se bo morala ukvarjati naslednja vlada dosti bolj iskreno kot neki minister, ki prihaja iz neke kao iskrene zgodbe. Zgolj toliko. Hvala. **PREDSEDNIK

Hvala za besedo. Del dviga plač za negovalno skrbstveno osebje je že zagotovljen iz javnih virov, še vedno pa ostaja 16 milijonov evrov, to je teh istih 16 milijonov evrov, ki bi jih Vlada prevedla v višje oskrbnine za revne upokojence in njihove družine. Amandam, ki smo ga priobčili v Levici, zagotavlja teh 16 16 milijonov evrov pokritja za višje plače skrbstvenega in zdravstvenega osebja v domovih starejših občanov iz proračuna. Proračun Republike Slovenije ljudje financirajo z davki, ki jih v tej državi plačujejo zato, da si skupaj financiramo stvari, ki jih kot družba potrebujemo. Dostopna oskrba v domovih starejših za ljudi, ki so svoje k družbi že doprinesli, je zagotovo ena izmed takih skupnih stvari, za katere ljudje davke sploh plačujejo. Zagotovo pa ljudje v tej državi ne plačujejo davkov, da se bo z njihovim denarjem delalo kot svinje z mehom pa kupovali orožje, ki ga v resnici sploh ne potrebujemo. Torej, če bi kaj moralo biti v teh turobnih, žalostnih časih zdravstvene krize naša prioriteta, je socialna in zdravstvena zaščita državljank in državljanov, dostopnost domov za starejše občane se umešča naravnost sem noter. V resnici je potrebno reči, da že ta dvig plač v skrbstvu in zdravstvu prihaja prepozno in je po moji oceni težaškega dela v domovih starejših občanov tudi prenizek. S kadrovskega vidika se je Vlada že od začetka svojega mandata ukvarjala samo s tem, kako si bo zagotovila kontrolo v gospodarstvu, represivnih aparatih države in tako naprej, v nekoliko širšemu smislu pa je energijo investirala v to, da bo mobilizirala mlade fante in dekleta v tej državi in jih oblekla v vojaške uniforme. Kaj se nam je med tem zgodilo, je, da še tisti kader, ki smo ga imeli v domovih starejših občanov, pa zdravstveni kader v bolnišnicah, da je začel množično odhajati. Šele potem ko je prišlo do popolnega razsula sistema, je bila Vlada pripravljena nekoliko popraviti plače skrbstvenega in zdravstvenega osebja navzgor, danes pa vemo tudi, kako to izgleda, ta popravek plač naj financirajo revni upokojenci in njihove družine iz svojih žepov. Mogoče, če še nekoliko bolj črno ocenim situacijo in kontekst, v katerem se nahaja ta amandma, vse to hvalisanje, kako je vlada Janeza Janše poskrbela za upokojence, jim namenila dodatke, danes dobiva svoj pravi obraz. Dali vam bomo enkratne drobtinice zato, da boste lahko še celo življenje, kolikor ga je sploh sploh ostalo, v domovih starejših plačali višje oskrbnine. Ne, hvala! Imamo proračun z javnimi sredstvi, uporabimo ga za to, da plačamo medicinske sestre, kot je treba, ne pa, da ta strošek prevalimo na pleča upokojencev in njihovih

45. (Za je glasovalo 43.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2711 – Ministrstvo za zdravje. Najprej prehajamo na podprogram Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu. Glasujemo. 45. (Za je glasovalo 43.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Naloge javnega zdravja. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k temu podprogramu pod številko 1. Maša Kociper, obrazložitev v imenu poslanske Spoštovane poslanke in poslanci! Skupaj bi obrazložila dva sledeča amandmaja, oba pod podprogramom Naloge javnega zdravja, in sicer se ne samo na našo Poslansko skupino SAB, ampak na vse vas v Državnem zboru obrnila ena zdravnica, pravzaprav dve zdravnici, ne bom uporabljala imen, povedala pa bom, da sta spoštovani predstavnici spoštovanih inštitucij. Ena je vodja oddelka za otroško psihiatrijo na Pediatrični kliniki, druga pa je znana zdravnica, borka za preventivne programe v duševnem zdravju, sicer pa trenutno vodja Nacionalnega programa za duševno zdravje Mira. Obe zdravnici v imenu svojih inštitucij opozarjata na velik porast duševnih težav, do katerih je prišlo v zadnjih časih ne samo pri otrocih in mladih, ampak tudi pri odraslih. Te duševne težave in stiske se sicer povečujejo že zadnja leta, verjetno zaradi načina življenja, ki ga imamo, izrazito so se pa povečale v zadnjem času in to ne samo zaradi zdravstvene, ampak tudi zaradi spremljajoče socialne in ekonomske krize. Opaža se, in na to smo v tej hiši že velikokrat opozarjali, tudi imeli izredne seje, eno smo predlagali tudi mi v SAB, veliki porast duševnih težav pri otrocih, znatno povečana samomorilnost, samopoškodovalna vedenja, odkloni v vedenju, več kajenja, pitja in tako naprej. Vse to seveda rezultira v nekem slabšem stanju te populacije, ki pa se bo s časom lahko, če ne bo zdravljena seveda in ustrezno nagovorjena, še povečevala. Tako gre pri teh dveh amandmajih pravzaprav za nekaj več kot 2 milijona za implementacijo programov za krepitev duševnega zdravja, preprečevanja razvoja težav v duševnem zdravju, zgodnjih intervencij ter psihosocialne podpore pri ranljivih posameznikih in skupinah s težavami v duševnem zdravju. Gre za že obstoječe programe, eden tak je program Tom, ki pa seveda potrebujejo ustrezno podporo finančno. To so tudi programi za krepitev samopodobe, soočanja z izzivi pri mladostnikih, zgodnje intervencije na domu in tako naprej. V Poslanski skupini SAB bomo oba amandmaja vsekakor podprli.

44. (Za je glasovalo 43.) (Proti 44.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3330 – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Najprej prehajamo na podprogram Podporne aktivnosti na področju izobraževanja in športa. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Hvala za besedo. Ilustrirana Ustava Republike Slovenije v stripu je bila leta 2011 skupen projekt Državnega zbora in Ustavnega sodišča ob 20-letnici sprejetja Ustave Republike Slovenije. Takrat je Ustava v stripu nastala kot spletna različica, leta 2017 pa je strip izšel tudi v tiskani obliki. Temeljni cilj Ustave v stripu je, da se otrokom ter mladim na izviren, preprost ter domiseln način približa najvišji akt družbene in politične ureditve Republike Slovenije. V ilustrirani pripovedi v slovenščini nastopata glavna junaka Maja in Miha, ki se na duhovit in poučen način sprehodita čez najpomembnejše člene ustave ter se tako učita demokracije in aktivnega državljanstva. Ilustrirana Ustava v stripu se je do danes izkazala za več kot odlično orodje pri krepitvi demokratične vzgoje mlajših državljank in državljanov Republike Slovenije. Tudi mladi so se že pobliže spoznali z Ustavo v stripu in so jo sprejeli zelo pozitivno. V LMŠ menimo, da bi morala Ustava v stripu priti do vsake sleherne prvošolke in prvošolca, namreč poznavanje svojih dolžnosti in pravic ter širjenja zavedanje o demokraciji in pravni državi je ključno pri vzgoji aktivnih državljanov in nenazadnje tudi bodočih volivk in volivcev. Zato z namenom, da slovenske prvošolke in prvošolci dobijo ilustrirano Ustavo Republike Slovenije v stripu, smo z amandmajem predlagali sredstva v višini 50 tisoč evrov. Amandma za leto 2023 je bil soglasno sprejet na Odboru za finance, za leto 2022 pa ne. Če podpremo še danes ta amandma za leto 2022, to pomeni, da bojo prvošolčki in prvošolke dobili lahko že v naslednjem šolskem letu, v prvem razredu, Ustavo v stripu.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k temu podprogramu pod št. 3. Glasujemo. Samo malo, prekinjam. Maša Kociper ima obrazložitev v imenu poslanske

za dodatna zaposlovanja svetovalnih delavcev in – izobraževanja svetovalnih delavcev in razrednikov. To so pa tisti svetovalni delavci, razredniki in ravnatelji, ki v osnovnih in srednjih šolah pomagajo pri stiskah otrok, o katerih sem prej govorila, in skrbijo za te, da se te stiske pravočasno zaznajo, da lahko potem na tistem, drugem programu, ki ga tudi niste potrdili, strokovnjaki naredijo svoje. Tako da, če že tam ni bilo podpore, v Poslanski skupini SAB bomo vsekakor podprli amandma, ki pa daje nekaj malega več denarja za svetovalne delavce, zlasti tudi za to, da bojo razredniki, ne samo tisti, ki so že strokovnjaki, ampak tisti, ki niso, zaznali med otroki tiste, ki rabijo pomoč, in da bojo pravočasno odreagirali in da ne bo več takšnih groznih stvari. Ravno pred par dnevi je na srednji šoli mojega sina spet ena deklica storila samomor in to so res nujni ukrepi, ko bi mogli nekaj narediti, da bi take stvari preprečili. Prosim za podporo. **PREDSEDNIK 44. (Za je glasovalo 42.) (Proti 44.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Izvajanje predšolske vzgoje. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu.

45. (Za je glasovalo 42.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Izvajanje osnovnošolskih programov. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica k temu podprogramu pod št. 1. Mag. Rajh, imate besedo. sistemu zagotovili sredstva za zagotovitevprezračevanja in razkuževanja zraka. Vem, da se virus, ki smo mu sedaj priča, širi predvsem kapljično in potrebujemo, da so lahko učenci v šolah varni in da se zmanjša zmanjša možnost širjenja okužbe in izvedejo vsi možni razpoložljivi tehnični ukrepi, potrebna sredstva. Tudi zato smo predvideli, da se za to nameni 6 milijonov evrov, podoben amandma pa imamo tudi za srednje šole. Tudi srednješolci so tisti, ki so zelo ranljivi, tudi v šolah se širijo virusi in vemo, da če se otrok v osnovnošolskem izobraževanju okuži, potem mora z njim doma čakati tudi starš, to pa vpliva na gospodarski proces. Zato prosimo, da naš predlog podprete.

Ukrep, ki so ga čez leto izvajale pametne države, recimo Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, če hočete Amerika ali celo Kanada, je bil, da dokler ne najdejo boljše rešitve, namestijo enostavne in poceni čistilce zraka v prostorih, kjer so otroci. To je zelo majhen zalogaj. Kakšen je učinek tega so ugotovili, da ena majhna čistilna naprava v prostoru, kjer so otroci, je manjša možnost okužbe za štirikrat. za štirikrat. Tako da marsikje nameščajo že drugo, tretjo in četrto, dokler ne bodo uredili dragih sistemov za odvajanje zraka in uvajanje čistega kvalitetnega zraka. Mi dejansko predlagamo, da z majhnim vložkom

celo energetsko varčno je, če imaš vgrajene rekuperatorje. Tako da je to dvojna korist. Jaz ne vidim razloga, da vsi ne bi tega podprli. Sama bom to podprla. Hvala lepa. **PREDSEDNIK

Prehajamo na podprogram Dejavnost glasbenega šolstva. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Dejavnost zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Odločamo o amandmaju poslanske skuine LMŠ k temu podprogramu. Glasujemo. Navzočih je 88 poslank

Prehajamo na podprogram Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Dejavnost višjega šolstva. Odločamo o amandmaju poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Dejavnost visokega šolstva. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo. Prekinjam.

Prosim, da z rokami previdno mahate, to je podobno kot z znaki na letališču, tako da jih jemljimo resno.

amandma, ki izhaja iz nekih realnih potreb, ki jih ugotavljamo te dni, da nam v našem javnem zdravstvu manjka kadra. Če hočeš imeti kvaliteten kader, ga moraš seveda izobraziti. Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru ima že vse pripravljeno, da štarta dva študijska programa. Eden bo srednjeročno prinesel izboljšave v zobozdravstvu, drugi v klinični farmakologiji. Za nekaj takega seveda potrebuješ peneze, kot jaz rečem. Ta amandma je v bistvu namenjen temu, da s tema dvema milijonoma lahko normalno zaženejo ta študijska programa, da ne bo spet cukanja za rokav poslancev iz Maribora in nekih ministrov in nekih obljub gor in dol. Jaz upam, da je toliko razuma v Državnem zboru, da boste to podprli. Hvala.

Prehajamo na podprogram Sredstva za financiranje epidemije covida-19. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Levica in LMŠ k temu podprogramu. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministrstvo za kulturo. Najprej prehajamo na podprogram Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k temu podprogramu. Glasujemo.

razdrobitev na mnogo manjše založbe oziroma prilagoditev vsem manjšim in nestanovitnim tržnim prihodkom. Prav tako je za resna tiskana občila, ki se ne podrejajo hipnim komercialnim tokovom, vedno manj prostora. V času covida-19 je področje založništva zaznalo kar 90-odstotni padec prometa. Nakupovanje knjig se je v manjši meri tako preselilo na splet in druge možne lokacije, obenem pa tudi knjižnice niso odkupovale knjig tekoče produkcije. Zaprtje knjigarn je povzročilo zamik v izplačevanju avtorskih honorarjev za že opravljeno delo, zamike v realizaciji projektov ali njihovo odpoved. Stanje je še toliko bolj resno, ker je založništvo pretežno gospodarska panoga, v kateri velik del predstavljajo samozaposleni. Že z rebalansom proračuna za leto 2020 je bilo slovensko založništvo prikrajšano za več kot 1,5 milijona evrov, sedaj pa se s predlogom sprememb proračuna za leto 2022 predvideva zmanjšanje sredstev za kar 673 tisoč 102 evrov. Ker država s sredstvi te postavke financira vrhunsko knjižno produkcijo ter posledično izjemne slovenske avtorje tudi mlajših generacij amandmajem predlagamo dvig sredstev v višini 673 tisoč 102 evrov, s čimer bi založništvu omogočili predvidljiv in kontinuiran razvoj. Hvala.

(Za je glasovalo 43.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Umetnosti programi. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin Levica in nepovezanih poslancev k temu podprogramu pod številko 1.

tisto, kar je dano represiji, vendarle zmanjšamo in damo ustvarjalnosti. Poglejte, prioriteta te vlade so vodni topovi, robokopi, solzivci, namesto da bi vlagali v gospodarsko panogo. Gospodarska panoga je kultura. Ustvarjalci so že pred epidemijo živeli, kar ena tretjina jih je bila pod pragom revščine, sedaj pa premnogi razmišljajo o opustitvi dejavnosti. To je pa dejavnost, od katere se plačujejo davki. Ti ljudje delajo mednarodne projekte, se prijavljajo in prinesejo v državno blagajno nemalo denarja. Kar je problem tukaj, je to, da da vlada enostavno kaznuje samostojne delavce v kulturi. Zato prosim, da vendarle razmislite, da so kulturniki pomembni, da so gospodarska panoga, ki polni davčno blagajno in da je kultura pomemben sektor. In s šestih milijonov, kot je bilo s sprejetim proračunom za leto 2022, se zdaj zmanjšuje sredstva kar za polovico, to je na 3 milijone, kar je popolnoma nedopustno in bo uničilo en cel sektor, kulturni sektor. Zato vas pozivam, da podprete amandma, da se kulturnemu sektorju na postavki Umetnostni programi vrne tisto, kar jim je bilo odvzeto na račun represije. Hvala. **PREDSEDNIK

45. (Za je glasovalo 43.)(Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Odločamo še o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu pod številko 2. Glasujemo.

45. (Za je glasovalo 43.)(Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Odločamo še o amandmaju poslanskih skupin SD in nepovezanih poslancev k temu podprogramu pod številko 3. Obrazložitev glasu v imenu poslanske na področju razpisov za spodbujanje kulturne ustvarjalnosti. Zakaj to potrebujemo? Veste, kulturno ustvarjalnost potrebujemo tudi zaradi tega, da se potem bolj kulturno odločimo o uporabi ali neuporabi takšnih in drugačnih topov

Prehajamo na proračunskega uporabnika 4111 – Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k podprogramu Sodni postopki. Vrhovno sodišče zaradi epidemije covida po več letih zniževanja ponovno beleži rast števila nerešenih zadev. Število nerešenih pomembnejših zadev se je v letu 2020 glede na leto 2019 povečalo za celih 7 %. Tako se je po večletnem padanju dvignilo na raven nerešenih zadev s konca leta 2017. Problematika povečanega števila nerešenih zadev, ki je posledica zmanjšanega obsega dela na sodiščih v zadnjih dveh letih zaradi epidemije covida, že danes pomeni podaljševanje sodnih postopkov in bo bistveno vplivala na kazalnike poslovanja sodstva v zadnjih letih. Pričakuje se, da se bodo kazalniki, ki se nanašajo na trajanje postopkov, zaradi večjega števila nerešenih zadev slabšali, kar lahko ogrozi časovne standarde Evropskega sodišča za človekove pravice, ki se nanašajo na sojenje v razumnem roku. Na vse to so sicer predstavniki Vrhovnega sodišča že opozorili tako vlado, ministre kot poslanke in poslance. Zato smo v opoziciji predlagali amandma za leto 2022, ki Vrhovnemu sodišču namenja dodatnih 855 tisoč evrov za 30 strokovnih sodelavcev ter mu vrača zmanjšanje integralnih sredstev v višini 2,4 milijona evrov, ki so bila Vrhovnemu sodišču enostransko odvzeta v septembru. Menimo, da je amandma nujno sprejeti predvsem z vidika spoštovanja tudi evropske konvencije o človekovih pravicah in sojenja v razumnem roku, ker je ta država že zelo

Prehajamo na proračunskega uporabnika 4112 − Sodni svet Republike Slovenije. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k podprogramu Podporne dejavnosti in administracija. Glasujemo.

45. (Za je glasovalo 43.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. Prehajamo na odločanje o posebnem delu predloga sprememb proračuna v celoti.

podnebja, glede rekuperacije v šolah, glede normalnega delovanja sodišč, glede zagotavljanja normalnega financiranja kulture in tako dalje. Drugi razlog je, da je ta proračun, kot sem prej rekel, nastavljen predvolilno. Če pogledate oceno Evropske komisije, boste videli, da ima Slovenija strukturni saldo v naslednjem letu minus 5,5 % BDP, in to je drugi najslabši rezultat v Evropi, takoj za Romunijo. Tretji, kljub temu da se poraba enormno povečuje, v tem proračunu ni sredstev za ključne razvojne izzive. Za stanovanja − potrebovali bi okrog milijardo sredstev, da zgradimo 10 tisoč manjkajočih, namenjate 60 milijonov evrov. Za zdravstvo so investicije za 133 milijonov manjše kot za vojsko. Za podnebne spremembe pravite, da dodajate 50 milijonov na postavke treh ministrstev, ampak na glavni postavki Ministrstva za finance se sredstva zmanjšujejo s 374 374 milijonov evrov na nič, se pravi neto učinek tega vašega boja proti podnebnim spremembam je minus 324 milijonov evrov v praktično največjem proračunu, ki smo ga do zdaj imeli. Tako da proračun ne odgovarja na razvojne izzive, proračun ne pripravlja države na zeleni preboj, proračun ne odgovarja na socialne izzive, ki jih ta država ima, govorim tukaj predvsem o socialnih izzivih mladih. Imeti stanovanje ali pa dostop do ugodnega stanovanja je konec koncev temelj socialne varnosti za cele generacije. Proračun pa po drugi strani enormno troši za vojsko, kot sem prej rekel, proračun za obrambo se bo do leta 2023 povečal na rekordnih 900 milijonov evrov. Takih prioritet ne moremo podpreti, sploh pa ne moremo podpreti politike, ki si v naslednjem proračunu zopet odpira vrata, da se sredstva razporejajo kar mimo proračunov, ampak o tem bomo kakšno več rekli pri zakonu o izvrševanju proračunov.

hvala za besedo. Najstarejši poslanec, tudi srat je treba, kar sami verjetno veste za svoja leta, ker tulite mimo mikrofona. Absolutno nikakor ne morem podpreti proračuna, ki je v bistvu največji proračun do sedaj, pa se nekaj ustavi na betoniranju, če zraven mislim še načrt za okrevanje in odpornost, ki se ustavi na tem, kateri mali bratranec bo betoniral. Sočasno podarite nekemu poslancu, ki vas podpira za neko podružnično šolo, ki ima manj kot 40 učencev, skoraj 2 milijona, 50 tisoč evrov manj, ne najdete pa v teh milijardah 2 milijona za to, da se dva nujno potrebna študijska programa normalno začneta izvajati na univerzi v Mariboru. Proti temu dobronamernem predlogu glasuje moj sosed, ki ima, mimogrede, soprogo v strukturah univerze, glasuje prvi štajerski žrebec s ferarijem.

40. (Za je glasovalo 45.) (Proti 40.) Ugotavljam, da je Načrt razvojnih programov sprejet. Končali smo odločanje o posameznih delih predloga sprememb proračuna.

ta proračun ni usklajen, zato je treba pripraviti uskladitveni amandma. Vlada za pripravo uskladitvenega amandmaja potrebuje pol ure. Na podlagi mnenja Vlade ugotavljam, da Predlog sprememb proračuna ni usklajen. Vlada naj pripravi amandma za uskladitev Predloga sprememb proračuna. Do amandmaja Vlade se bo opredelilo tudi matično delovno telo. Seje zbora za enkrat še ne bom prekinil, saj bomo najprej opravili glasovanje o 3. točki dnevnega reda, pri kateri lahko prav tako pride do neusklajenosti predloga proračuna. Sejo bom prekinil po opravljenem glasovanju o 3. točki dnevnega reda. Vlada naj v tem času pripravi uskladitveni amandma. S tem prekinjam 2. točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Dopolnjenega predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2023.**

Prehajamo na odločanje o posebnem delu Dopolnjenega predloga proračuna. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 15. 11. 2021. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1311 – Ustavno sodišče. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k podprogramu Dejavnost Ustavnega sodišča. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na proračunskega uporabnika 1811 – Ministrstvo za zunanje zadeve. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD in SAB k podprogramu Izvajanje zunanje politike in EU zadeve. Glasujemo.

45. (Za je glasovalo 34.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 1912 – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in na podprogram Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

da mora prevzeti finančno breme financiranja zavarovanj gasilcev na območju vse Slovenije. Sedaj je namreč to urejeno na lokalnih ravneh zelo različno. Zakon je predvidel enotno ureditev, vendar v proračunu Uprave za zaščito in reševanje te postavke nismo zasledili. Tudi župani sprašujejo, kako je s tem, je zakon zelo jasen in že v letu 2022 bi se moralo to financiranje prenesti na državo. Mi smo to poskusili z amandmajem tudi za leto 2022, a žal ni bil sprejet. Lahko Lahko sprejmemo amandma vsaj za leto 2023 in s tem spodbudimo tudi Ministrstvo za obrambo, da reši stvar za leto 2022. Naj še enkrat povem, da je to zakonska obveznost države.

Glasovanje poteka.

Najprej prehajamo na podprogram Obnovljivi viri energije. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Razvoj avtocestnega in cestnega omrežja. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SD k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Najprej prehajamo na podprogram Upravljanje z vodami. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Ravnanje z odpadnimi vodami. Odločamo o amandmaju Poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k temu podprogramu. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine Hvala za besedo. Očitno čista pitna voda nekaterim ni čisto čista, kajti v predhodnem amandmaju ste podprli, da se še vedno da denar Salonitu Anhovo za to, da obnavlja svoj vodni vir. Preberite si amandma. V tem amandmaju, o katerem bomo sedaj govorili, pa dajemo sredstva za nov priklop na vodni vir Mrzlek. Očitno nekaterim res ni vse jasno v tej državi. Moral sem to povedati, kajti ves čas govorite o tem, kako je treba zagotoviti čisto pitno vodo, kako je treba vodne vire izločiti iz

Samo postopkovno zaradi nepravilnosti ali pa nekorektnosti, ki jih je zdaj izgovoril gospod Krivec. Pri prejšnjem amandmaju je šlo za to, da se uredi

v tem amandmaju govorimo o novem alternativnem viru za Anhovo. Podprli smo že amandma za leto 2022. Zdaj je treba podpreti še amandma za leto 2023, da potem lahko uresničimo, s čimer se vsi skupaj tukaj strinjamo, in uredimo pitno vodo za prebivalce v Anhovem.

zagotavljamo pitno vodo iz vodovoda po novem, ko bo zgrajen vodovod Mrzlek, bo doseženo to, da ne bo več možno, da se industrijske odpadne vode pomešajo z vodo, ki naj bi bila pitna,

Dejstvo je, da vodovod s pitno vodo ne more iti skozi industrijsko območje, kjer dejansko prihaja do vdora industrijskih odpadnih voda. In to se je zgodilo letos poleti, to se je zgodilo lani večkrat, in to se je dogajalo vsa pretekla leta. In to je to, o čemer govorimo. Ne pa, ali se voda črpa iz Soče ali ne. Mi tukaj govorimo o tem, da ni vdora industrijskih odpadnih voda.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 2611 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najprej prehajamo na podprogram Usposabljanje in izobraževanje.

realne potrebe ljudi se mogoče komu zdijo minorne zgodbe, ampak družbena realnost je mozaik takih na videz minornih zgodb in potreb ljudi. Ena od potreb so tudi enostarševske družine, ki so v zelo veliki stiski, mnoge pod pragom revščine, še posebej v kritični situaciji pa so enostarševske družine, ko drugi starš niti ne da preživnine. Zato bi bilo treba okrepiti delovanje štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada. Zato se policiji, v katero se vlagajo enormna sredstva, oprostite, 500 tisoč evrov, kolikor bi naj šlo v letu 2023 iz njihovega budžeta, ne bi prav nič poznalo, bi pa bistveno spremenilo usode, stiske in zgodbe teh enostarševskih družin, ki to krvavo potrebujejo. Jaz res ne razumem, v tem državnem zboru primanjkuje socialnega čuta, posluha za najbolj osnovne potrebe naših sodržavljank in naših sodržavljanov in otrok v teh družinah. Res tega ne razumem. Mislim, da bi NSi, ki skrbi za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, moral biti prvi, ki bi nam prisluhnil in to podprl, če je že ušlo pri načrtovanju proračuna. Jaz vas pozivam, da še enkrat premislite. To je mogoče za vas mala stvar, ampak za mnoge bi bila to velika stvar. Tako da vas prosim, da to podprete. Mi bomo podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK

Prehajamo na podprogram Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu. Glasujemo.

Prehajamo na podprogram Denarna socialna pomoč. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SD, LMŠ in SAB k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Že mesece poslušamo hvalisanje tako s strani vlade kot iz desnih poslanskih klopi, kako silno dobro ta vlada dela, kako je to najbolj socialna vlada na svetu. A bolj kot floskule in fantazijske pravljice desnice je nevarna situacija, v kateri ta desnica svojim lastnim pravljicam dejansko verjame. In potem dobimo takšne postavke, kot je postavka za denarne socialne pomoči, kjer vlada verjame sami sebi, kako dobro dela, in znižuje sredstva na tej postavki denarnih socialnih pomoči, čeprav nam revščina v družbi dejansko narašča. Ne glede na vsa sredstva, ki so s pekapeji šla kot injekcije v družbo in v gospodarstvo, se je sočasno tveganje revščine v tej državi povečalo. Pa je to statistika, ki niti ne zajema zadnjih podražitev, ki so zadele energente in prehranske izdelke. In tega bo samo še več. Slika bo samo še slabša, denarne socialne pomoči pa vztrajajo na enaki ravni. In ne le, da bo več upravičencev do denarne socialne pomoči, treba bo tudi na novo izračunati minimalne življenjske stroške, ki so osnova za določanje višine socialnih transferjev. Se pravi, pričakujemo lahko več potrebe po socialnih pomočeh, te socialne pomoči pa je treba postaviti višje. A kaj dela vlada? Proračunsko postavko reže. Sredstev bo v prihodnjem letu in v letu kasneje v proračunu, o katerem govorimo prav ta hip, manj kot v tem trenutku, čeprav bo potreb več in bodo te potrebe večje. Popolnoma noro in popolnoma brez koncepta. Ampak to se zgodi, ko skrajna desnica verjame sama sebi. v Levici poskušamo popraviti ta proračunski feler in zgrešeno matematiko, zato smo vložili amandma, ki postavki za denarno socialno pomoč namenja dodatne milijone in številko postavlja na neko življenjsko realistično raven, ki jo država zagotovo bo potrebovala. Proračunska postavka, kot je postavljena sedaj, preprosto ni vzdržna in ne preživi srečanja z realnostjo revščine v tej državi. Pa se ne pogovarjamo niti o političnih prioritetah na tej točki, ampak o zakonskih obveznostih, o sredstvih, ki jih država mora izplačati po obstoječi zakonodaji. Vlada pa se je kratko malo požvižgala in proračunsko postavko za denarne socialne pomoči izrezala. Dajmo ji vsaj poslanci kolektivno priskočiti na pomoč, popraviti njeno matematiko in v istem

izkoreninjenje revščine, se s takimi potezami revščina samo poglablja. Poleg tega, ne vem, vsi ne živimo trenutno v epidemiološki situaciji, ki je grozljiva in ki zapira številna delovna mesta, kar pomeni, da je vse več državljank in državljanov trenutno brezposelnih in niso lenuhi, kot jim vi radi rečete, niso izkoriščevalci sistema, kot radi trdite, ampak so preprosto ljudje v stiski, ki nek prehodni čas v svojem življenju to socialno pomoč potrebujejo. Ampak z rezanjem sredstev, ne vem, kje in kako jo bodo dobili. Jaz res ne razumem, ali vas popolnoma zapušča človečnost, tisti osnovni socialni čut ali kaj, da si privoščite take poteze pri tako razkošnem proračunu, ki presega vse meje, ki smo jih do zdaj poznali, ampak tukaj na takih stvareh pa škrtarite na račun revežev, ki niso reveži po lastni volji in niso lenuhi, kot jim pravite, in niso izkoriščevalci sistema. Jaz bom vsekakor ta amandma podprla. **PREDSEDNIK

1. (Za je glasovalo 52.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 2711 Ministrstvo za zdravje. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine Levica k podprogramu Investicijska vlaganja na primarni ravni. Glasujemo.

45. (Za je glasovalo 34.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na proračunskega uporabnika 3330 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Prehajamo na podprogram Podporne aktivnosti na področju izobraževanja in športa. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica in SAB k temu podprogramu pod številko 1. Glasujemo.

Odločamo še o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu pod številko 2. Andreja Zabret v imenu poslanske

da se bo projekt lahko izvajal. V LMŠ si želimo, da ne bi bil ta projekt samo za leti 2022 in 2023, ampak tudi v bodočih proračunih. Prosim za podporo. Hvala. lepa. Glasujemo. Glasovanje poteka.

Upanje za našo ustavo obstaja. Prehajamo na podprogram Izvajanje predšolske vzgoje. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine LMŠ k temu podprogramu. Glasujemo. Navzočih je

45. (Za je glasovalo 42.) (Proti 45.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Prehajamo na podprogram Izvajanje osnovnošolskih programov. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica k temu podprogramu. Hvala, gospod predsednik. Ko tu glasujemo, se dajmo spomniti, da če so poceni čistilci zraka v zaprtih prostorih, so otroci štirikrat bolj varni.

Prosim malo tišine, ko poslanec obrazlaga svoj glas. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 3340 Ministerstvo za kulturo. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SD k podprogramu Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost. Obrazložitev glasu kolega

BEVK (PS SD):** Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovani zbor! Amandma, o katerem bomo sedaj glasovali, se nanaša na sprejemno-informacijski center partizanske bolnišnice Franje. Po sanaciji partizanske bolnišnice Franje leta 2010, ko je bila tri leta prej skoraj v celoti uničena zaradi uničujoče poplave in rušilnega vala, se žal ni zgradil tudi sprejemno-informacijski center. Tako se je sanacija spomenika končala na pol poti, čeprav so bili takrat izdelani tudi že idejni načrti za ta objekt. Občina Cerkno je lansko leto odkupila gostinski objekt s sanitarijami na parkirišču pred Franjo za 100 tisoč evrov, ker je uveljavila predkupno pravico. Z amandmajem v višini 400 tisoč evrov bi zagotovili sredstva za začetek gradnje oziroma ureditev sprejemno-informacijskega centra Partizanske bolnišnice Franje, ki nosi znak evropske dediščine in je na primer na tem prestižnem seznamu skupaj z atensko Akropolo, ki pa že ima tak muzej in informacijsko-sprejemni center.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 4219 Okrožno sodišče v Mariboru. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k podprogramu Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti. Besedo ima Maša Kociper v imenu poslanske skupine. **MAŠA KOCIPER (PS SAB):** Spoštovane kolegice in kolegi, saj ne boste zamerili, če bom pri 11 amandmajih zdaj podrobno razložila, zakaj bomo v Poslanski skupini SAB glasovali za. Tako da upam, da ne bo zamere, ker slišim, da je bilo že nekaj slabe volje na odboru. Se šalim, seveda. Bom obrazložila pri enem amandmaju. Enostavno se ne da pravilno drugače amandmirat te zadeve kot na tak način, kot smo jo amandmirali. Gre pa za zelo dobro zadevo, za katero se ne bom nikoli naveličala se prizadevati in truditi. Gre za sodišču pridružene mediacije, se pravi v zadevah, ko so stranke že na sodišču, jim naša sodišča ponudijo možnost mediacije, kar pomeni, da lahko same vplivajo na potek postopka, hitrost postopka, na stroške in se same dogovorijo, kaj je za njih sprejemljiva rešitev. Pri teh sodišču pridruženih programih smo v Sloveniji eni najboljših na svetu. Kar tretjina vseh strank se odloči, da se za mediacijo odločita obe stranki, in kar v 50 % vseh zadev skozi vsa leta je mediacija uspešna. To pomeni, ne samo da so stranke bolj zadovoljne, ker se dogovorijo o rešitvi, ampak je prihranek enormen tudi za državo. V zadevi, kjer je mediacija uspešna, ni sojenja, ni dela sodnika, ni dela vpisničarke, zapisničarke, ni potrebna sodna dvorana, niso potrebna vabljenja strank in prič, ni potreben dokazni postopek, ni potrebno pisanje sodbe, ni pritožbe na višje sodišče, višja sodišča ne rabijo odločati, ne rabijo opraviti obravnave, ni vračanja v ponovni postopek, ni izvršbe, ker se ljudje prostovoljno dogovorijo. In to so res zelo veliki prihranki. Da ne omenjam tega, da smo ljudje postali takšni, vsaj jaz sem takšna in ljudje, ki jih poznam, da hočemo vplivati na rešitev, ki je za nas pomembna. Tu gre tudi za dogovore o otrocih, o skupnem premoženju in tako naprej. Skratka, to je majhen denar za eno dobro stvar. Tukaj nikoli ni dovolj denarja. Že nekaj časa se družinske mediacije, ki so uspešne v 70 %, plačujejo iz evropskih sredstev. Pa tudi za ostale mediacije ni dovolj denarja. Tako da teh nekaj fičnikov, koalicija, bi pa res lahko stisnili. Hvala lepa. **PREDSEDNIK

Prehajamo na proračunskega uporabnika 4216 Okrožno sodišče v Kopru. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k podprogramu Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k podprogramu Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti. Glasujemo.

Prehajamo na proračunskega uporabnika 4220 Okrožno sodišče v Murski Soboti. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SAB k podprogramu Alternativno reševanje sodnih sporov – podporne dejavnosti. Glasujemo. Hvala

Glasovanje poteka.

Glasovanje poteka.

Glasovanje poteka. 44. (Za je glasovalo 32.)(Proti 44.) Ugotavljam, da amandma ni sprejet. Zaključili smo z odločanjem o amandmajih. Prehajamo na odločanje o posebnem delu Dopolnjenega predloga proračuna. Glasujemo.

37. (Za je glasovalo 46.)(Proti 37.) Ugotavljam, da je posebni del Dopolnjenega predloga proračuna sprejet. Prehajamo na odločanje o Načrtu razvojnih programov. Glasujemo.

37. (Za je glasovalo 46.)(Proti 37.) Ugotavljam, da je Načrt razvojnih programov sprejet. Končali smo odločanje o posameznih delih Dopolnjenega predloga proračuna.

ni usklajen. Zato je treba pripraviti uskladitveni amandma, za katerega vlada potrebuje pol ure. Na podlagi mnenja vlade ugotavljam, da predlog proračuna ni usklajen. Vlada naj pripravi amandma za uskladitev predloga proračuna. Do amandmaja vlade se bo opredelilo tudi matično delovno telo.

V tem času bo vlada pripravila uskladitvena amandmaja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 in Dopolnjenemu predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2023. Do amandmajev se bo opredelilo tudi matično delovno telo. Seja Odbora za finance bo ob 17. uri v velikem salonu. Hvala